na Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća koji se održao 9. ožujka u Brislu te o neformalnim sastancima Europskog vijeća u Valletti na Malti 3. veljače i u Brislu 10. ožujka. Hvala

odrađenim zakonima. Prvo je Prijedlog zakona o osiguranju radničkih tražbina, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99., Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 1. čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, državna tajnica Katarina Ivanković Knežević u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle pred vama je zakon kojim se osiguravaju prava radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokada računa i poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naknade, neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. Tijelo koje provodi ovaj zakon zove se, do sada se zvalo Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Budući da mjera zaštite prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca nije bila sadržana u naslovu samog zakona, zapravo vrlo često je to dovodilo do toga da se stvara pogrešna percepcija njegovog sadržaja i obveza koje iz njega proizlaze sto ga ovim zakonom usklađuje naziv usklađuje naziv važećeg zakona sa sadržajem kao i naziv agencije s djelatnošću koje obavlja. Isto tako usklađivanje se radi sa terminologijom stečajnog i Ovršnog zakona u nazivu i tekstu te stoga se pojam potraživanja zamjenjuje pojmom tražbina što obuhvaća i situacije vezane i za stečaj i za blokadu. Nadalje što se tiče određenih prava koje proizlaze možemo reći da se širi zaštićeno razdoblje u kojem radnici mogu ostvariti svoje pravo. Dakle prema važećem zakonu zaštićeno razdoblje je predstavljalo 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka, postupka, odnosno posljednja 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 3 mjeseca pri otvaranja stečajnog postupka. Ovim zakonom taj period se širi na 6 mjeseci, znači zaštićeno razdoblje se povećava. Pa sada isto tako predstavljamo razdoblje od 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno posljednja 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. ovim proširenjem zapravo dajemo dodatnu mogućnost i mogućnost za više zapravo naših sugrađana koji su u situaciji da nisu primali, odnosno da im plaće nisu bile isplaćene redovito. Pri tome naravno ne zadiremo u vrstu i opseg prava koja se štite. Nadalje, prava koja radnici mogu ostvariti izuzeta su od ovrhe, to je bitno reći. I to iz razloga što se njihovom isplatom osigurava defacto osnovna egzistencija radnika. Ta prava koja mogu ostvariti su neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće za bolovanje koje je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac, neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor i to u visini do iznosa minimalne plaće. Nadalje, zakonom je definirano da u tu skupinu, u ta prava ulaze i otpremnine i to u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku a najviše do polovice najvišeg zakona, najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to do visine jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete. Ovim zakonom također utvrđen je i izuzetak iz ovog pravila a to je da se pravo u slučaju ostvarenja stečajnog postupka nad poslodavcem ne mogu, da ta prava ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog trgovačkog društva, član upravnog odbora, izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali. I to zapravo iz razloga što svrha ovog zakona je osiguranje isplate minimalnih tražbina i zaštita onih kategorija koji svojim radom kod stečajnog dužnika nisu niti su mogli utjecati na donošenje odluka o poslovanju društva pa time niti ne snose odgovornost za stečaj društva. to zapravo nas je navelo da izuzmemo ove osobe koje su navedene. Primjera radi, tijekom 2016. godine agencija je isplatila 2245 potraživanja radnika kod 96 stečajnih dužnika u ukupnom iznosu 37 milijuna milijuna 633 tisuće kuna. Jednako tako tijekom primjene Instituta osiguranja tražbina radnika u slučaju blokade, znači tu smo govorili o stečaju, ovdje govorimo o blokadi računa poslodavaca uočeni su nedostaci u postupovnim odredbama koji su zapravo otežavali pravilno i efikasno postupanje te stoga ovim zakonom otklanjamo to postupanje i to propisivanjem jasnih i nedvojbenih odredbi. Postupak pokreće poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec. Poslodavac je dužan financijskoj agenciji dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće. U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje poslodavac podnosi agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaća odnosno naknada plaća u visini minimalne plaže za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća ili naknada plaće. Agencija donosi rješenje o isplati minimalne plaće za svakog radnika poslodavca kojemu je blokiran račun uvećan za doprinose na plaću. Iznos minimalnih plaća koje je agencija isplatila poslodavcu, poslodavac je dužan vratiti u propisanom roku a u protivnom agencija će zahtijevati povrat sredstava prijeko Financijske agencije zahtjevom za prisilnom naplatom s prvenstvenim redom. Ovo upravo pitanje prvenstvenog reda je jednako tako novo definirano u samom zakonu. Ukoliko poslodavac ne podnese Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnom naplatom a inspektorat rada prema podacima porezne uprave ima saznanje da poslodavac nije isplatio plaću će se rješenje o osiguranju naplate, pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke za iznos koji čini umnožak iznosa minimalne plaće i broja radnika kojima nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće za određeni mjesec. Što se tiče ovog pravila također smo predvidjeli i jedan iznimak, a to je da se izuzimaju članovi uprave, izvršni direktori trgovačkog društva i upravitelji zadruga u slučajevima kada sebi, znači sami sebi ne isplate plaću, odnosno naknadu plaće. Dakle, ove osobe ne mogu ostvariti prava od agencije u slučajevima kada sebi ne isplate plaću, pa time i ne obvezuju sami sebe na blokadu računa. Da rezimiram, za provedbu ovog zakona osigurana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2017. godinu i to za postupke vezane za stečajeve poslodavaca u iznosu od 53 milijuna i za postupke osiguranja prava u slučaju blokade u slučaju 15 milijuna kuna. Ukratko ovim zakonom se povećava dostupnost zaštite bivšim radnicima kako sam i navela. Od postupka se izuzimaju određene kategorije osoba i odredbe su jasnije, pojednostavljene i zapravo jednostavnije i razumljivije svima za korištenje. Hvala lijepa. Hvala državnoj tajnici. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, naravno da se svi u ovome Saboru slažemo sa time da treba dodatno štititi prava radnika, odnosno i u ovim nepovoljnim situacijama kada je tvrtka ili u stečaju ili u blokadi i kada prestaje radno mjesto, a de facto ostaju potraživanja radnika i bilo bi dobro da ljudi do svojih sredstava mogu doći što jednostavnije i u što većem iznosu. Ali ono šta nas sada posebno zabrinjava u RH je to da u ovom trenutku 10670 ljudi radi a ne prima plaću. I trend koji se u tom dijelu ostvaruje je u odnosu na kraj prošle godine, znači u svega nekoliko mjeseci novih 1676 ljudi koje je tada primalo plaću danas ne prima plaću. Znači mi imamo u tom dijelu ja bih rekao zabrinjavajući trend, da danas u Hrvatskoj sve više i više ljudi radi a ne prima plaću. I sa te strane volio bih vidjeti šta sada i ministarstvo i državne institucije rade da se primijene oni zakoni da neki koji su nepošteni poslodavci i iskorištavaju na taj način ljude konačno snose određene sankcije. Budite svjesni vi ste sada naveli dvije i nešto tisuća ljudi koji su obeštećeni po ovom zakonu kroz agenciju u protekloj godini, ali budite svjesni da ste odgovorni kao Vlada i ministarstvo da u ovom trenutku 10670 naših sugrađana i sugrađanki radi, a ne prima plaću. I naravno još jedna tema koja je ovdje posebno bitna, a o kojoj se sve manje i manje govori, da je 75000 zaposlenih u RH na minimalcu koji nije dostojan za život i na tim temama ja mislim da Vlada mora raditi i da ne radi dovoljno i zbog toga nismo zadovoljni. A naravno da ćemo ovakve zakone podržati. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Državna tajnica zbunjuje jedan izričaj u ovom zakonu koji ste vi ovdje i ponovili u obrazloženju. Sadržan je u članku 8. dakle o ostvarenju plaće ili naknade plaće u slučaju otvaranja stečajnog postupka. U kojoj visini? Kaže se u visini do iznosa minimalne plaće. Šta to znači? To znači da je maksimalni iznos koji se može isplatiti minimalna plaća. Ali od kojeg najnižeg iznosa od jedne kune? Ako je maksimalno minimalna plaća, a šta je minimalno od toga? Čime je, kako je radnik onda zaštićen? Nikako. Nikako. Jer ako će mu agencija isplatiti maksimalno minimalnu plaću, a dozvoljeno mu je da isplati bilo koji iznos do te minimalne plaće. Onda taj iznos može biti dvije lipe. Ako je to radnička zaštita onda ja nemam pojma što je radnik i što je zaštita. Ja mogu misliti da je vaša namjera bila da napišete da će radnik dobiti najmanje minimalnu plaću. najmanje minimalnu plaću. Ali ako je tome tako onda to napišite, a ako mislite da je dvije kune dovoljna zaštita za neisplaćenu plaću onda ne možemo govoriti o zaštiti. Objasnite. Možete odgovoriti na repliku pa objasnite. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika Živog zida. U njihovo ime govorit će zastupnik Branimir Bunjac.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Mi danas imamo pred sobom zakon vrlo važnoga imena, dakle Zakon o radničkim tražbinama i to je dakle vrlo važno pitanje jer se bavi onim ljudima o kojim ovisi budućnost ove zemlje, a to su dakle prije svega radnici. Radnici u Hrvatskoj danas se nalaze u vrlo teškom položaju zbog toga što su im plaće preniske da bi mogli osigurati i riješiti svoja osnovna, egzistencijalna pitanja. A s druge strane zakonodavstvo ih ne štiti dovoljno i što je još gore od svega zakoni koji postoje se ne provode. Ovdje je jedan zastupnik ustvrdio nedavno da bismo trebali donijeti Zakon o provođenju zakona i ustvari bi trebalo u cijeloj ovoj problematici razgovarati i promatrati je u cjelovitomu kontekstu. Ovaj zakon koji kaže da bi te radničke tražbine i njihovu naplatu trebalo unaprijediti, prije svega treba reći da su radnici višestruko prevareni prije nego što uopće dođe do naplate tražbina koje se spominje u ovom zakonu. U mnogim branšama u Hrvatskoj, u mnogim strukama platne liste su lažirane i radnik je već višestruko prevaren prije nego što je uopće došao do mogućnosti da nešto naplati od svoga poslodavca, kroz te isplate liste, na kojima se prekovremeni sati, noćni sati i slični kako se zove ajmo reći sličan višak poslova, lažno iskazuje na isplatnim listama kao recimo putni troškovi, stimulacije ili se čak isplaćuje radnicima njihova plaća na ruke, pri tome se naravno na sve te isplate ne plaćaju nikakvi doprinosi. Posebno želim istaknuti teško stanje u struci zaštitara kojih ima u Hrvatskoj oko 10 želim istaknuti teško stanje u struci pirotehničara i želim istaknuti teško stanje u struci građevine, gdje gotovo 90 i više posto radnika ne dobiva plaću sukladno zakonu. A onda što je najgore od svega, mnogi poslodavci su već naučili jednu shemu po kojoj kada oni iscrpe iskoriste neku tvrtku, jednostavno tu istu tvrtku zatvore, namjernu je zatvore, namjerno je otjeraju u stečaj, da bi odmah nakon toga otvorili drugi tvrtku, izvukli kapital iz stare tvrtke i nastavili poslovanje kao da se ništa nije dogodilo, s time da radnici ostaju bez plaća, ostaju bez otpremnina, ostaju bez plaćenih godišnjih odmora i ne mogu ni na koji način doći do svojih sredstava. Ovaj zakon predviđa da će navodno moći barem jedan dio tih plaća naplatiti, ali samo do iznosa minimalne plaće, samo do iznosa pola otpremnine što znači da ponovno pravda neće biti zadovoljena. Kako bih donekle osvijetlio ovaj problem navest ću dva primjera iz prakse. Imamo primjer nakladnika Zdenka Ljevaka koji je vodio Nakladu „Naprijed“ i koji je ostao dužan radnicima plaće u iznosu 1,3 milijuna kuna, vjerovnicima u iznosu 25 milijuna kuna, gradu Zagrebu za zakup poslovnih prostora 18 milijuna kuna, nije platio porez, nije platio prirez, nije platio doprinos. On je paralelno sa tvrtkom „Naprijed“ osnovao tvrtke Naklada „Ljevak“, „Grafpex“, „Dobra knjiga“ i onda nakon toga nastavio poslovanje i sada pazite s kime, s državom. On dakle posluje s državom. Otvorite stranicu Ministarstva kulture, otvorite stranicu Ministarstva obrazovanja i pogledajte kolike stotine tisuća milijuna kuna dobiva čovjek iz državnog proračuna koji je istovremeno dužan radnicima za njihove plaće. Gospodinu Željku Dujanoviću dužan je 148 plaća, pravomoćnom sudskom presudom i on si to ne može nikako naplatiti. Hoće li ovaj zakon doprinijeti do toga da radnici „Naprijed“ dobiju svoje zaostale plaće? Bojim se da neće. Drugi primjer, gotovo apsurda dolazi nam iz struke zaštitarstva gdje je tvrtka „Gama sigurnost“ kojoj je bio vlasnik Joso Marinović dužna radnicima 2,5 plaće, godišnji odmor i otpremnine i onda je taj vlasnik zatvorio tu tvrtku, osnovao novu tvrtku „Zmaj sigurnost“ na svoju kćerku, prenio svu imovinu iz stare tvrtke u novu tvrtku i nakon toga za vlasnika stare tvrtke imenovao beskućnika. Pazite, imenovao beskućnika imenom Igora Mikelja i taj beskućnik je postao vlasnik tvrtke koja duguje radnicima plaće bez da je ikada potpisao jedan jedini dokument, bez da je ikada vidio račun tvrtke, bez da uopće zna o čemu se radi, bez da je ikada primio plaću ili naknadu, sva potraživanja prenesena su beskućnika. A tvrtka „Zmaj sigurnost“ nastavila je svoj rad. I sada ja želim pitati predstavnike ministarstva koji su ovdje. Što radi inspekcija rada? Kakva je svrha donošenja ovakvog zakona kada poslodavci vrlo dobro znaju da mogu radnike prevariti kako god hoće? Jel vi znate da u zaštitarske i slične tvrtke inspekcija rada ne smije doći bez najave? Oni ne smiju doći bez najave. Oni se moraju javiti tjedan dana unaprijed i čak i onda kada se najave poslodavac im nije dužan dati na uvid dokumentaciju. Ako mislite da lažem, evo ovo je izvješće koji je napisao viši inspektor rada Biserka Štefičić dipl. iur. Molim vas poslušajte, „budući na prijavu radnika da odgovorne osobe poslodavca nisu po pozivu inspektora rada dostavile potrebnu dokumentaciju i inspektor rada nije mogao utvrditi činjenično stanje. li to moguće? Znači poslodavac nije želio dostaviti inspekciji rada. I što mi sada saznajemo? Mi saznajemo da su radnici u Hrvatskoj, građani druge kategorije. To su ljudi bez ikakvoga prava, ljudi zgaženoga dostojanstva, svatko od njih tko god može pobjeći će iz Hrvatske glavom bez obzira. I treba li nas onda to uopće čuditi? I prijavljivali su oni DORH-u, evo prijavio je gospodin Igor Magdić tvrtku Sokol Marić, prošle godine u lipnju da je radio 265 sati, da je dobio isplatnu listu sa 175 sati, da je dobio plaću manju od 4 tisuće kuna. I inspekciji rada i FINA-i i išao je u medije i bilo gdje. Mislite da je dan danas dobio naplatu svog potraživanja? Nije. Nije ju dobio i neće je dobiti. A zašto? Zato što je ovo između ostaloga političko pitanje. Ne samo da država štiti poslodavce poslodavce poput Zdenka Ljevaka kojemu dozvoljava da posluje državom nego ga je HDZ-ova Vlada izabrala za ravnatelja programskog vijeća HRT-a. Za ravnatelja Vijeća elektroničkih medija, pazite čovjeka koji ne isplaćuje plaću. Kakva je poruka koja se šalje građanima, koja se šalje radnicima ako se država dakle tako odnosi prema njima? ja sam sa ove govornice već više puta govorio i ponoviti ću još jednom i rekao sam ministru Mariću i reći ću mu ponovno. Ja znam gospodine Borić da vas to ne zanima, vas sada zanima kakvi su bili rezultati NB utakmica večeras. Ali htio bih vam nešto reći. Gospodine Bunjac ja bih vas molio da ne omalovažavate. **Bunjac, Kada bi se riješilo pitanje sive ekonomije u RH, kada bi se donio Zakon o zviždačima, ovaj proračun bi se napunio u roku od godinu dana sa nekoliko milijardi kuna, sa nekoliko milijardi kuna. Ljudi bi vam počeli vjerovati, osjetili bi da ponovno imaju dostojanstva, da ponovno postoji nada u ovom zemlji. I vrlo je važno da zaštitimo radnika na svaki mogući način. Ako je ikako moguće da ovaj zakon unaprijedi to stanje ja dižem ne jednu nego dižem obadvije ruke za ovaj zakon, podržavam ga, ali bojim se da ovaj zakon kao i oni prijašnji zakoni koji su u biti dobri neće doprinijeti tome da radnici u Hrvatskoj budu zaštićeni jer cijeli sustav ne funkcionira odnosno postavljen je tako da se štite isključivo poslodavci a ne radnici. Što možemo reći samo o tome da recimo ako se otvara stečaj, radnike se ne obavještava o pokretanju stečaja. Da se stečaj koji se provodi u Zagrebu može provesti u Dubrovniku, da se stečaj može provesti na oglasnoj ploči bez da se uopće obavijesti ikoga. Pa FINA čak nije dužna informirati stečajnog upravitelja o potraživanjima. Tako stvari stoje. Hrvatski građani vas gledaju i nas sve koji smo ovdje i mene. I očekuju da konačno nešto poduzmemo da zaštitimo ovo pravo, njihova prava. Ako prava radnika nisu zaštićena bojim se da se ova država ne može nazvati socijalnom, bojim se da se ova država ne može nazvati pravednom. I iz tog razloga očekujem ne samo da se ovaj zakon prihvati nego da se unaprijedi i što je najvažnije od svega da sve institucije RH porade na zaštiti radnika a osobito u ovom slučaju koji je u biti krajnji, koji je zadnja mjera a to je isplata radničkih tražbina koje nastanu nakon što su se već praktički iscrpili svi mogući zakonski okviri da radnik konačno dobije ono što je mukotrpno, teško, vlastitim znojem zaradio. Hvala lijepa. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bunjac, vi ste otvorili niz važnih tema. Prije svega ovaj zakon treba pozdraviti, svakako, možda u nekom vremenskom okviru šteta što nije bio prije jer bi možda pomogao mnogim radnicima. Mi se volimo dičiti da smo katolička zemlja. Vi ste spomenuli par puta riječ vjera. Dakle, neki dan sam pričao sa svojim župnikom i rekao mi je da je jedan od najvećih grijehova i nema većeg grijeha zapravo ne dati radniku plaću. To je veliki grijeh, to ljudi zaboravljaju i to je problem ove zemlje. Zakoni se donose, mi u Hrvatskom saboru odrađujemo svoj posao, evo, zakoni se donose, ovaj zakon je dobar. Ali ono što ste vi ukazali to je, a gdje su institucije, a što one rade, što radi porezna uprava? Svojevremeno smo imali, izašla je ona lista, tzv. lista srama gdje se vidjelo točno tko duguje državi. Tu je bilo 50 milijardi kuna poreznog duga. Na kraju su neki ljudi završili na toj listi srama što tamo nisu trebali biti ali mnogi koji su trebali biti ništa nije po tom pitanju na kraju, krajeva niti poduzeto. Što se tiče ovoga dijela a vezano za potraživanja radnika koji su do sada …/Govornik se ne razumije./…, vi ste dobro rekli, kada dođe do stečaja ili čak i predstečajne nagodbe, već je novac izvučen iz poduzeća, već su tada radnici prevareni. Što reći sada za čovjeka koji dobije otpremninu u iznosu od 7 tisuća kuna a poslodavac mu kaže moraš potpisati ili stečajni upravitelj kaže moraš potpisati da si dobio 8 tisuća kuna. To se dogodilo u poduzeću GAJ u Slatini. Što sa onim ljudima koji danas dobivaju plaće minimalac, a moraju poslodavcima vratiti dio novca od te plaće. Dobije dvije i pol koliko je minimalac, ne znam i mora 500 kuna vratiti. Gdje su inspekcije rada? zato se nalazimo u ovakvoj situaciji, ali zato smo se nalazili, jer čitav sustav, sve ono što događalo u povijesti doći će nam sada na naplatu, veći i sutra možda i bit će i većih problema. Evo mogu reći ovako u šali u Slatini jedino u prošlom vremenu jedino policijska postaja nije otišla u stečaj,

vi ste potpuno u pravu. Znači zakonodavac i izvršna vlast trebali bi se pozabaviti problemom stečaja. Jer ne postoje samo slučajevi da je jedan vlasnik zatvorio tvrtku pa otvorio drugu, nego postoje slučajevi da jedan vlasnik četiri puta za redom otvorio tvrtku i nakon toga otvorio petu. Evo ja znam za jedan konkretan slučaj takve tvrtke za pirotehničare, gdje se dakle jednostavno stečaji stalno ponavljaju. I netko bi jednom trebao u ovoj državi reći da to jednostavno nije moguće, znači da nije moguće da čovjek 4 puta ostaje dužan radnicima za plaću i peti puta nastavlja ne ne znam ili preko svoje supruge, preko svoje kćerke ili kao što smo čuli u ovom slučaju beskućnika voditi taj isti posao, nastavljati prevaru i u biti građani nakon toga jednostavno postanu apatični, gube svaku volju za životom, dolaze u stanje straha, u stanje depresije i kao što sam ponovio mnogi od njih jednostavno pokušavaju na sve moguće načine pobjeći iz države koja bi im trebala biti majka, koja bi se trebala brinuti o njima. I ponavljam prema Ustavu države koja je po točki 1. socijalna država. Žalosno je da smo mi danas došli u stanje u kojem su radnici pa i seljaci onaj dio društva na koji se gleda s prezirom, onaj dio društva koji se izrabljuje preko svake mjere, koji su potlačeni, koji su poniženi, a koji ponavljam još jednom svima nama ovdje daju plaće da bismo mogli živjeti na neki način potpuno drukčije od njih, odvojeni od njih. I s te strane ja pozivam na maksimalnu socijalnu osjetljivost svih zastupnika. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. Poštovani predsjedniče, kolege i kolegice. Ja dolazim iz kraja koji je poznat bio bivšem sistemu barem po jednoj firmi koja se zvala Borinci koja je zapošljavala u sezoni na tisuće radnika, koja je nastala spajanjem i oduzimanje zemlje lokalnim poljoprivrednicima. Ta ista tvrtka je funkcionirala do rata nakon čega ju je za jednu kunu kupio izvjesni Mikulić koji je po svojim kršćanskim kriterijima čak dao otkaz radniku sa 9 djece kada ga je upitao, tj. kada mu je rekao ti Božić imaš, a ja ga neću imati. Nadalje, taj isti Mikulić dolazi ovdje u Zagreb i preuzima Pan, trgovinu papira, nikome ništa. Ne znam u kakvoj je situaciji ta tvrtka. A u Borince dolazi Hrvatko koji isto čini malverzacije, odlazi dalje. Nakon njega dolaze Belgijanci, prvo što su napravili izvjesili su belgijsku zastavu u krugu tvornice, smanjili radnicima plaće. Dakle, došli su u jednu svoju koloniju

rade u smjenama, rade dakle na svojoj zemlji, na svojoj djedovini za tko zna kojega gazdu. Dakle, iskorištavani su gore nego u vrijeme Matije Gupca i Franje Tahija.

Hvala lijepa. Zastupniče Culej, radi se o tome da bi netko odgovoran u ovoj državi konačno trebao shvatiti da zadovoljan radnik čini zadovoljnu državu, da ako su radnici zadovoljni, ako su radnici zaštićeni, ako radnici ne moraju strahovati za zakonitost, znači isplata plaća je, neisplata plaća je kazneno djelo. kazneno djelo. Tko je do sada odgovarao za to? Tko je odgovarao za to što se ne znam ženama prijeti da ne smiju zatrudniti, što se ženama koje zatrudne pa imaju djecu nakon povratka na posao daju loši uvjeti rada. Tko je kriv za to što mnogi ljudi ne dobivaju putne troškove, što mnogi ljudi ne dobivaju plaćene prekovremene sate, što otpremnine mogu samo sanjati, dobivaju neke bijedne otpremnine od par tisuća kuna. Evo vidjeli smo da ove godine u proračunu nije bilo čak niti za policajce za otpremnine. Kad bi država shvatila da zaštitom radnika i seljaka ona sama prosperira to bi bio već veliki pomak u svijesti ljudi koji upravljaju državom. A što je najvažnije od svega, kad bi netko razmišljao pragmatički u čisto političkom smislu shvatio bi, da kada bi stao na stranu radnika i seljaka dobio bi ne jedan mandat za sastavljanje Vlade, nego ja mislim da bi dobio doživotni mandat, da bi ga ljudi aklamacijom izabrali i birali ga dok god bude živ. To je potrebno da naše vladajuće strukture shvate, ali bojim se da su one toliko već podlegle kapitalu, da će biti vrlo teško u kratkom roku postići takav preokret. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, za raspravu su se prijavili uvaženi kolega Marko Vučetić i kolega Miro Bulj. Prvi će uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o osiguranju radničkih tražbina proizlazi iz ovog usklađivanja zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU i ovim prijedlogom zakona dovodi do povećavanja i proširivanja radničkih prava u odnosu na semantiku postojećeg Zakona o osiguravanju prava radnika u slučaju pokrenutog stečajnog postupka nad poslodavcem. Iznimno je značajno što se ovim prijedlogom zakona izbjegava disharmonijsko značenje između naziva zakona i sadržaja zakona, ovim prijedlogom zakona pojam i semantika pojma potraživanje obogaćuje sa svim onim hermeneutičkim potencijalom koje u sebi sadrži pojam tražbina. I ta semantika i to značenje tek sada u pravima radnika i u životu radnika treba proizvesti prave učinke. Nadalje, ovim prijedlogom zakona dolazi i do stanovitog redefiniranja pojma radnika na način da se radnikom smatra i ona osoba kojoj nije isplaćena plaća ili naknada za rad uslijed nemogućnosti prisilne naplate. Dakle, ovim prijedlogom zakona osim što imamo redefiniranje osim što imamo jednu precizniju značenjsku dimenziju, mi se neizostavno susrećemo i s potrebom da progovorimo s ove s ove povijesne točke o onome što radnici jesu i što radnici predstavljaju u društvu. Jasno da se s povijesne pozicije moramo kloniti toga da zađemo u nekakve derivate marksističkog gledišta gdje bi radnike počeli promatrati putem otuđenog rada i radni proces putem novca koji se odmakao od radnika. Što to znači? Istina je da se pravo radništva u povijesnoj poziciji uvijek susretalo s jednim vidom utiskivanje nepravde u povijest. Prema radnicima se nije odnosilo na način da je to grupacija ljudi koji čine ono što bi u teoretskom smislu trebalo biti najcjenjenije, jel najuzvišenija ljudska djelatnost i najuzvišenija ljudska aktivnost jest upravo aktivnost rada. Zbog toga što čovjek proizvodeći i ne proizvodi samo proizvode, radeći on usavršava svijet, on u svijet unosi neku novu novinu, a ta novina se sastoji u mogućnostima da svijet zadobije nove opcije. Radniku kada uskraćujemo i kada uskraćujemo naknadu za rad, mi smo svijet sveli na razinu sveli obespravljivanja, na razinu otuđenosti i na razinu lišenosti prava, ali i na razinu lišenosti mnogih opcija. To imamo priliku vidjeti i u iseljavanju naših sugrađana. Oni ne iseljavaju zbog onoga što u Hrvatskoj sada nije dobro nego zbog toga što u Hrvatskoj ostaju bez te

na način da je ono zaštićeno razdoblje od tri mjeseca na koje radnik ima pravo primiti plaću, ima pravo primiti naknadu za rad, ima pravo na zaštitu naknade za godišnji odmor, na otpremninu, naknadu ukoliko je došlo do ozljede unutar radnog procesa i zaštićeno razdoblje se odnosi u slučajevima pokretanja stečaja na šest mjeseci prije pokretanja stečaja ukoliko je radnik ostvario ovo tromjesečno zajamčeno pravo. Dakle to nam nije sporno. Ono što nam je sporno sastoji se u tome da se dimenzija rada i dimenzija radništva počne promatrati unutar horizonta onog prvog, da radna aktivnost nije aktivnost bez cijene i da radništvo i rad koji radništvu pripada da pripada i povijesti. Društvo i država koja ostaje bez radnika, ostaje bez mogućnosti da se u njoj izgradi bolji i drugačiji svijet. I to je ono što bi ovaj Dom, ovaj Sabor trebalo zabrinjavati, proizvod i proces rada može završavati bogatstvom, može završavati stvaranjem vlasništva, ali ono prema čemu mi trebamo težiti jest da donosimo zakone koji će štiteći radništvo i štiteći radnike omogućavati da donosimo zakone koji će biti u potpunosti usmjereni prema ljudskoj budućnosti, konkretno kada se radi o RH prema budućnosti RH. Klonim se Klonim se toga da uistinu da ne zapadnem u nekakva ovdje neomarksistička vijećanja, ali dozvolite mi samo da citiram jednog autora Jean-Paul Sartra, on kaže kako se „Bogovi i kraljevi najviše boje ljudske slobode“. Zašto se boje ljudske slobode? Zato što bogovi i kraljevi znaju da su ljudi slobodni. Kada čovjek spozna da je slobodan i kada počne provoditi praksu vlastite slobode onda zasigurno nećemo imati ovakve zakone kojima ćemo jamčiti minimalnu naknadu nego ćemo tada imati zakone koji će razvijati radništvo, koji će razvijati radnički pokret, zakone koje nećemo se usmjeravati prema onom minimalnom i onom koji će omogućiti radnicima i njihovim obiteljima da opstanu i preživljavaju na povijesnoj pozornici nego ćemo tada biti svijet slobodnih ljudi i svijet u kojem će zašutjeti bogovi i kraljevi koji su ljudima oteli slobodu. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću. Uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Govorimo o potraživanju radničkih prava. Kada govorimo o potraživanju radničkih prava onda moramo vidjeti gdje je hrvatsko radništvo i da li uopće imamo hrvatskog radništva. Da li je ovo zakonodavno tijelo sve vlade koje su upravljanje poslije Domovinskog rata u biti dovele radništvo na izdisaj i da li postoji ta dodatna vrijednost koju ti su ljudi stvarali i prije RH i tijekom nastanka RH? Da li je ovaj Da li je ovaj zakon koji je dobar, koji ima određene pomake, naravno da radnička prava uvijek trebaju biti veća a ne samo zajamčene 3 plaće u stečaju minimalne. Ali je pomak naprijed i treba podržati svaki pomak. Gdje se danas u Hrvatskoj nalazi radnik? Da li je ijedan poslodavac koji je kroz privatizaciju došao do vlasništva odgovarao što nije isplatio radniku plaću? Da li u Hrvatskoj uopće postoji taj pojam radništva u načelu i po Bogu i po čovjeku, da je obavezan onaj za koga radi da mu da plaću a ne da taj čovjek nema za kruh svojoj djeci. Promatrajući Hrvatsku geografski, kada vidimo sama demografska kretanja, jedan od ključnih problema je odnos prema radništvu. Kada promatramo sve tvrtke koje su privatizirane a koje su nestale sa tih područja, pa možemo krenuti od moje Splitsko-dalmatinske županije, moramo govoriti o tvornici Dalmatinki, o ženama koje nisu primile ne kune nego te žene su godinama izrabljivane bez plaće šta je zloćin. To su radili talijanski vlasnici, Talijani vlasnici tvrtke, zasigurno to nisu mogli raditi u Italiji. Mi smo čak dozvolili zakonom da strani vlasnici izrabljuju naše žene u eto u tome slučaju u Tvornici konca u Sinju, to se slično događalo i u Kamenskom, to se slično događalo, u biti radništvo u Hrvatskoj dovedeno da uopće pitanje postoje li ikakva prava radnika. Isključivo zbog toga što je pravosuđe a i zakoni, je li iza privatizacije se dogodio još još gori od privatizacije, to je predstečajna nagodba gdje je tada zakonodavac i tadašnja Vlada u biti samo pogodovala svojim partijanerima ili političkim sponzorima gaseći znači i time radništvo. Ovaj pomak za radnike je dobar, on je ambiciozan ali nažalost mi smo dovedeni u poziciju da si postavimo pitanje postoji li u Hrvatskoj uopće radništvo i u kojem je postotku, Mi smo imali brodogradnju. Gdje su radnici brodogradilišta? Pa evo, velikoga splitskoga brodogradilišta. Oni su sada u Aziji, u Koreji. Najkvalitetniji i najbolji radnici koji su stvarali, od varioca do inženjera, projektanta. Mi smo izgubili radništvo. Kako vratiti radništvo, to je pitanje, ključno pitanje a ne zakonima pogodovati tajkunima i lobijima koji se danas smiju na ovu našu raspravu dok su brojni ti radnici kojima su ti tajkuni dužni plaće, koji bi trebali biti u zatvoru i tući kamen, jer je to nagore kazneno djelo ne platiti čovjeku ono što je zaradio, uzeti mu kruh obitelji, i to je ključni problem koji se naslanja i na demografsku sliku jer zbog toga su nam avioni sada puni u jednome smjeru prema stranim zemljama. Ovaj pomak dolazi i nadam se da nije kasno a svjesni smo da je dosta kasno. Svjesni smo da oni koji su otišli iz Slavonije, ostavili svoja imanja, da nije problem sada ulagati u stočarstvo, nije problem ulagati u brodogradnju, ali tko će nam raditi? Ljudski resurs i potencijal smo izgubili, to je ključ problema. Nije lako stvoriti običnoga varioca u brodogradilištu a kamoli nekog inženjera, projektanta a znamo da smo bili u brodogradnji prvi. Znamo da smo u stočarstvu imali odlične ljude, poljoprivrednike. Pa mi imamo praznu Hrvatsku, mi uopće nemamo radništva i seljaštva, niti zakonodavca i prethodnih vlada uopće bilo briga za time, osim pogodovanja tajkunskim lobijima koji danas dižu svoja carstva po Hrvatskoj, zbog kojih danas dovode hrvatsko gospodarstvo kao taoci i određeni Todorići, Tedeski i ne znam tko i na koji način su došli, pogodujući do ovoga svega što imaju i u biti drže za vrat cijelu RH, cijelo gospodarstvo i postoji mogućnost da nas oni vrate u kameno doba. Ali nisu oni osnovni krivci, politike su osnovni krivci. Ovdje je bio osnovni krivac. Da, za radnička prava, to treba biti i po Bogu i po čovjeku, da da se stvaraju, jer oni stvaraju dodatnu vrijednost ali je vrijeme da se stane iza radnika čvrsto a ne iza lobija koji podržavaju političke razno razne opcije. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Vučetić, dakle na ovu repliku me potaknuo vaš dio rasprave u kojem ste govorili o humanosti ili o ljudskosti. Dakle možemo ovako za uvod reći, kada kaže netko da se obogatio radom, pitajte ga čijim. Vi ste se, u nekoliko navrata ste se na neki način ograđivali kada ste spominjali Marksizam i Marksa, Marxa. Mislim da to nije potrebno, jer Marx je bio vrlo pametan čovjek koji je vrlo dobro razumio odnose u društvu. To što je on vjerovao da se ti odnosi mogu mijenjati nasilnim ili nekim drugim metodama promjenom društvenih odnosa, to je jedna druga tema. Međutim i ono što se nama dogodilo, a mi smo bili zemlja u tranziciji isto nije dobro. Mi smo, u redu, onaj odnos u društvu smo proglasili lošim, ideologiju lošom. Međutim, mi smo proglasili i plodove rad onog sustava lošim. I tu dolazi onda do privatizacije, do svih onih zala koji su nas zapravo zadesili. I sad je pitanje i sutra hoće li, hajmo ga nazvati taj san ili plan od 200 bogatih obitelji hoće li sutra konačno doći na naplatu. Jednostavno to nije zaživjelo i nije dobro. Poslodavac koji se bogati, a ne isplaćuje plaće, pa toga treba staviti u zatvor. Nije stvar u onim poslodavcima koji dolaze u poslovne teškoće. Njima treba pomoći. Ali oni koji se istovremeno bogate, a ne isplaćuju plaće to je već drugi problem. I onda se na kraju pozivamo opet na sve ovo, ovaj zakon treba svakako pozdraviti posebno zato što se i usklađuje i sa pravilima EU jer mi smo, nama je to zapravo i sudbina. I što se budemo više približavali tome bit će nam bolje. Međutim, ako institucije i dalje ne budu radile svoj posao to se neće dogoditi. Prije svega mislim na inspekcije rada, na Poreznu upravu i sve one koji su za to zaduženi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru. Odgovor uvaženi kolega Marko Vučetić, izvolite. Kolega Žagar potpuno ste u pravu osim u onom dijelu da se tako oštro ograđujem od Marxa. Nipošto ne ograđujem se od Marxa, štoviše mislim da sam jedini profesor na Sveučilištu u Zadru koji ga predaje Marxa i marksizam pogotovo zbog, u kojem segmentu. U onom segmentu da se društvo i svijet može promatrati putem sistema rada. Upravo je to taj sistem o kojem sam i govorio kao mogućnost da se svijet mijenja. Mi kad imamo proizvod i proizvodni proces imamo neko kratkotrajno dobro koje nestaje, to je što proizvodnim procesom nastaje. U radu imamo jednu dugotrajnu vrijednost. Mi smo je simbolički sveli na novac. Zato sam i rekao da u radništvu i o ovim pravima o kojima raspravljamo novac ne smije biti na prvom mjestu, moramo promatrati u njegovoj instrumentalnoj vrijednosti a to je, mi, radnik je radio, on je sebe ugrađivao. Mi kad radimo i kad sad sjedimo u Saboru mi ugrađujemo svoj život u ovo vrijeme, mi ostajemo bez života nekog drugog kojeg bismo mogli imati, odlučili smo ovdje sjediti. Radnicu su odlučili svoje život svesti upravo na mjeru radnog vremena i to radno vrijeme, ona ima simboličku formu koja se izražava putem novca, a taj novac jamči mnoštvo drugih mogućnosti ili opcija da svijet bude drugačiji. Pod tim vidom prihvaćam i ne ograđujem se od ovog marksističkog pogleda na svijet, ali pod ovim vidom da se nalazimo u jednoj povijesnoj poziciji obespravljivanja radnika to je nedvojbeno. Radnik jest čovjek i radnik radeći ne proizvodi samo ono unutar radnog procesa, nego proizvodi novo čovještvo. Želimo drugačiju budućnost i kao jedan put ili model drugačije budućnosti vidim i ovaj zakon unatoč slabostima koje ima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo vidim ja da vi dolazite iz realnoga sektora proizvodnje i da ste imali nešto radnog staža vjerojatno prije rata za razliku od mnogih, pa možete o tome govoriti na taj način, a i ja ću na sličan način progovoriti. U mojim Vinkovcima nekada je bilo na desetke firme u kojima je radilo na tisuće i tisuće radnika i nije nitko iseljavao, nego su se tamo zapošljavali. Pa je tako postojala i jedna tvrtka koja se zvala Spačva. Ta ista Spačva se bavila drvo prerađivanjem trupaca poznatoga slavonskoga hrasta. Dakle, šume su oko cijele naše županije na kućnome su nam pragu. Trupci sva sirovina nam je na dohvat ruke. Strojevi su bili u Spačvi, grad nije pao, očuvali su se. Imali smo i radnike i sve one koji su rukovodili tom proizvodnjom. I tada se događa privatizacija. Tada se desi neki Škegro koji mnogi Škegrići prije i poslije njega koji su uzeli jedan dio te Spačve, da li je 50, 60, 70% nije bitno. Uzeli su i upropastili su tu istu Spačvu. Odveženi su i mnogi strojevi. Ta tvrtka otpustila je mnoge radnike koji su završili da li na birou ili na groblju. Ta ista tvrtka sada radi smanjenim kapacitetom, a sirovina i dalje raste u slavonskim šumama. I šta se događa sa tom sirovinom? Svakodnevno hrpa šlepera ide put Zagreba, put mora i ne znam put čega odlaze Italije i ne znam gdje. Slavonski seljak, slavonski stanovnik kojega jedu komarci, koji živi pored šume ne može dobiti ni ogrjev za zimu po 280 do 340 kuna kubik. Dočim jedna firma u Babinoj Gredi koja se bavi proizvodnjom električne energije dobiva kubik te hrastovine po 28 kuna. Na taj način je uništena i Slavonija i Spačva i Cibalija i Vinteks i sve tvrtke samo u pogodoanju određenim Škegrićima i njemu sličnima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Culeju na replici. Odgovor uvaženi kolega Bulj, izvolite. Kolega Culej, naravno dolazim iz radničko seljačke obitelji, cijeli život sam od svoga rođenja uvijek radio kako u obitelji. Evo Domovinski rat se dogodio kada sam imao nešto više od 18 godina i slijedom toga sam bio profesionalni vojnik nakon Domovinskoga rata. Ali ste kazali istinu. Slavonija je bila bogatstvo. Iz područja samo mog Cetinskoga kraja ljudi su odlazili u Slavoniju i tu su stvorili svoju obitelj. Pa na primjer u Vrbanji sve su ljudi područjem uglavnom iz …/Govornik se ne razumije./… Triljskoga kraja. To je bila bogata naša ravnica, bile su šume. Što se dogodilo? Dogodila se pljačka resursa, uništavanje resursa, svega što je dobro, ali ciljano jel vi ste danas govorili o Spačvi, o jednome resursu koji je bio potencijal razvoja drvoprerađivačke industrije. Danas naše pilane hrvatski vlasnici, imaju određene kvote koje mogu dobiti po povlaštenoj cijeni šta je dobro jer stvaraju dodatnu vrijednost, ali je činjenica da na tisuće kubika fiktivne firme dobivaju također povlasticu i to gotovoga proizvoda kao domaći proizvođači, a u biti direktno izvoze i meću sebi u džep taj novac, dok naši ljudi, dobro ste rekli za ogrjev, moraju plaćati ustvari i nemaju novca jel su ostavljeni bez novca. Radnička klasa i seljaci to je nerazdvojno, znači ljudi koji se bave poljoprivredom su ciljano uništeni da bi danas, to ste u prvoj svojoj replici rekli, bili robovi na svojoj zemlji jer će biti prisiljeni prodati zemlju i kopati za stranoga vladara, biti sluge na njemu i na svojoj zemlji, svojoj didovini u biti biti tlačeni i biti roblje. To je ono najgore što se dogodilo u hrvatskome društvu, da hrvatski čovjek će morati prodati svoju zemlju i zbog toga radništvo i seljaštvo moramo pod hitno braniti, ali je pitanje jel kasno. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Jelkovac na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Vesna Bedeković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja bih se kratko htjela osvrnuti na onaj dio rasprave kolege Vučetića najprije kolege Vučetića najprije u onom dijelu kada je govorio o samom pojmu radništva, a onda i kolege Bulja na onaj dio rasprave u kojem se pitao postoji li uopće u Hrvatskoj više radništvo. I nekako mi se čini da je njihova zajednička rasprava bila jedan sjajan spoj teorijskog obrazloženja od strane kolege Vučetića i prakse od strane kolege Bulja. I dosta ste kod mene potaknuli razmišljanje o tome kada razmatramo pojam radništva općenito i o tome što bi radništvo trebalo značiti i kada na to nadovežemo činjenicu da doista radništvo u onom obliku kojem bi trebalo postojati danas u Hrvatskoj nažalost više ne egzistira, dođete do zaključka da je ono doista postalo žrtvom igre bogova i pitate se što je s radnicima koji su ostali bez radnih mjesta, tko je je uopće odgovoran za njihove otkaze, što je s malim ljudima koji su ostali bez egzistencije. I kada to to usporedite i shvatite da niko za njih više ne pita i kada to usporedite s radnicima u državnim službama onda shvatite da je netko imao sreću otići u raj državne službe, a drugi možda nisu imali toliko sreće pa su završili u paklu proizvodnog rada. Netko im je uzeo kruh, osiromašio i posljedica toga između ostalog je nemogućnost školovanja djece, a posljedica te nemogućnosti je odlazak mladih u inozemstvo, depopulacija i sve ono s čime se danas suočavamo. I stoga se slažem da je ovaj zakon pomak, dakle kvalitativni prema vraćanju dostojanstva radnika. I ipak se pitam što će praksa u konačnici kada se zakon počne primjenjivati pokazati? Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Bedeković na replici. Odgovor uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. Evo zahvaljujem vam na replici. Ovo izlaganje moje i kolega Bulja se može svesti pod zajednički nazivnik, a to je da ne pristajemo da nam se u Hrvatskoj uvlači na mala ili velika vrata duh feudalne logike. Mi želimo imati radništvo, želimo da radnici imaju svoje radno vrijeme, da imaju svoje obiteljsko vrijeme, da imaju svoje egzistencijalno vrijeme i da ne budu ljudi koji su izručeni tim ljudskim bogovima, ali i te ljudske bogove kada ih promatramo to su bogovi kojima je temeljna vrijednost novac. Ozbiljno se pitam kao filozof kakva im je moždana aktivnost uopće na djelu, ukoliko vi ono što može imati isključivo instrumentalnu vrijednost svedemo na finalnu vrijednost, na konačni cilj nekog djelovanja. Tako da su zakoni uvijek potrebni i zakone vidimo. Zakoni su se donosili ne zbog umnika, nego zbog ljudi koje morate nekako nečim obuzdati. Mi ovim zakonima pokušavamo pokušavamo obuzdati pohlepu onih vlasnika ili onih poslodavaca koji su bili toliko gramzivi ili toliko nesposobni da su iskoristili radnike i njihovo vrijeme, ali upropastili i urušili sebe u vlastitoj nesposobnosti. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vučetiću na ovom odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Prema nama je jedan zakon koji se tiče milijun i pol ljudi koji rade u Hrvatskoj, zakon koji ima za cilj da u Hrvatskoj više niti jedan radnik radi, a da ne prima plaću. I to je ono po čemu je Hrvatska poznata u EU. Nije baš da se hvalimo s time jer u EU i u uređenim zemljama nema niti jednog slučaja da radnik radi, a da ne prima plaću. U uređenim zemljama ako poslodavac ne može isplatiti plaću onda ta tvrtka ide u stečaj i radnici se naplaćuju iz stečajne mase. Stoga i ovaj zakon koji je ustvari reciklirani zakon o isplati radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca koji je proširen sa onim bitnim dijelom koji je vezan uz isplatu plaća je zakon koji se nadam da će u Saboru dobiti podršku. Što se tiče klub SDP-a mi ćemo glasati za ovaj zakon. Kao jedan od problema koji zadire u područje radnih odnosa je definitivno problem neisplate plaća. Pravo na plaću je jedno od najvažnijih instituta radnog prava. Ono predstavlja izvore egzistencije, egzistencijalne sigurnosti te pruža određeni životni standard radnicima i članovima njihove obitelji. U okviru širih društvenih promatranja plaće predstavljaju pokazatelj gospodarskih kretanja ali i uređenosti tržišta rada. U Hrvatskoj su počele rasti plaće i ja se nadam da uz pojačani rad inspekcijskih službi, posebno inspektorata rada i Porezne uprave do kraja ove godine ne bi trebali imati niti jednog radnika koji radi a ne prima plaću. Pravo radnika na isplatu plaće koje osigurava sebi i obitelji dostojan i slobodan život ustavna je kategorija pa slijedom toga treba biti u žarištu interesa postupanja državnih tijela. Budući da je plaćen institut koji ima pravna, ekonomska, socijalna i fiskalna obilježja, brojni su propisi koji na izravan i neizravan način utječu na njenu isplatu odnosno ne isplatu. Moram kazati da je jedini zakon koji je efikasan, koji je doveo do toga da se u Hrvatskoj smanji broj onih koji rade a ne primaju plaću je zadnja izmjena zakona o isplati radničkih potraživanja u stečaju poslodavaca. da prođemo malo kroz to što nam zakonske, što nam da da se upoznamo sa time što nam zakoni kažu kada govorimo o neisplati plaća. Pa evo Zakon o radu kao opći i najvažniji propis koji uređuje radne odnose u Hrvatskoj, u odredbama zakona kaže, propisana je obveza poslodavca da radniku isplati ugovorenu plaću, odnosno naknadu plaće te da dostavi radniku obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona provodi Inspektorat rada. Radnik kojemu nije isplaćena plaća i kojemu nije uručen obračun dugovane plaće ima mogućnost prijaviti poslodavca inspektoratu rada čiji inspektori onda mogu usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu narediti da u …/Govornik se ne razumije./… dostavi radniku obračun dugovane a ne isplaćene plaće a novčana kazna je između 61 tisuću do 100 tisuća kuna. Zakon je vrlo jasan i da je po zakonu, opet dolazimo do onoga da je problem u provođenju zakona, da je jednostavno zakon očito o radu u ovom dijelu nije polučio uspjeh i nije doveo do toga da radnici dobiju plaće. Zakon o minimalnoj plaći je zakon koji osigurava da u Hrvatskoj radnici imaju minimalnu cijenu rada. Ono što treba jasno reći da nismo zadovoljni sa učinkom Zakona o minimalnoj plaći koji je donesen 2013. gdje je bio cilj da minimalna plaća u Hrvatskoj bude 50% prosječne plaće, stoga je SDP dao u proceduru Zakon o minimalnoj plaći kojoj je cilj da postepeno u 2 godine u Hrvatskoj minimalna plaća dosegne 50% prosječno isplaćene plaće. Jer minimalna plaća treba osigurati radniku dostojan i da sa tim plaćama mogu plaćati sve one životne potrebe koje imaju a između ostaloga i školovanje sa minimalnom plaćom je, ako niste u Zagrebu sa ovom koja sada je od 2620 vrlo teško ćete omogućiti svome djetetu da ode na školovanje izvan grada ili, u kojem živi. Minimalna plaća prema zadnjim podacima je nešto što su u inspekcijskim nadzorima vrlo intenzivno praćeno. Međutim, najefikasniji način toga je bilo uvođenje jedinstvenog obrasca doprinosa primitika i poreza, ono JPPD, obrazac koji je konačno doveo do toga da u Hrvatskoj imamo reda, da možemo reći tko prima plaću, koliku plaću prima, koliko prima na ruke, koliko kroz dnevnice, koliko na koji drugi način. Dakle sa time smo doveli opet nekakav red na tržište rada ali očito još uvijek nedovoljno, jer da je to tako, onda uvođenje tog obrasca ne bi u Hrvatskoj bio više niti jedan radnik koji radi a ne prima plaću. Najjači ili naj značajnija je bila promjena u kaznenom zakonu, gdje smo u kaznenom zakonu stavili da je neisplata plaća kazneno djelo. I kaže tko ne isplati dio ili cijelu plaću jednom ili više radnika kazniti će se zatvorom do 3 godine, vrlo moćna odredba zakona. Ali evo, prema zadnjim podacima od početka 2015. do kraja veljače ove godine, doneseno je 99 presuda, od toga 76 pravomoćnih, nitko od poslodavaca u navedenom roku nije izdržavao kaznu zbog neisplate plaća. Prema tome, iako smo u zakonu vrlo jasno stavili da je to kazneno djelo, očito da sudska praksa nas demantira jer ima poslodavac, zašto je poslodavci brane i zbog čega nisu isplatili plaću. Prema tome, sama stavka u kaznenom zakonu je nešto što nije dovelo do toga da u Hrvatskoj imamo manje radnika koji, ili da nemamo uopće radnika koji rade a ne primaju plaću. Jedino što je imalo uspjeha, što se bazira i na podacima je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u stečaju poslodavaca jer i kroz Stečajni zakon koji stavlja radnike u prvi isplatni red nije doveo do toga da se radnici naplate u onom u kojem je bilo za očekivati. Jer u prvom redu radnici ako imaju mogućnost da pokrenu stečaj poslodavca zbog neisplate plaća. Oni to ne čine jer se boje za to radno mjesto misleći da eto, dobro je i to radno mjesto pa kakvo je, takvo je. Možda će plaća doći, možda će se ipak tvrtka osloboditi dugova, tereta, pa bolje da ja budem tu. Ako odem na Zavod za zapošljavanje tko će me zaposliti pogotovo kada govorimo o starijim radnicima. Tako da Stečajni zakon nije polučio uspjeh i radnici se mahom ne naplaćuju iz stečajne mase, nego iz sredstava državnog proračuna kroz Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja. Dakle opet zakon koji nam nije doveo do cilja, a to je da u Hrvatskoj nema niti jednog radnika koji ne radi a ne prima plaću. Stoga je bilo nužno da se proba na drugim mjerama omogućiti represivnom aparatu sustavom prisile da se poslodavci natjeraju da isplate radniku plaću ili da odu u stečaj. Dakle, tu nema više dvojbe. Ako ne možete isplatiti radniku njegovu zasluženu plaću, onda ste zreli za stečaj. Ako neće radnici pokrenut stečaj, onda ćete pokrenuti stečaj silom zakona. u naše vrijeme Vlade SDP-a izmijenjen Stečajni zakon koji kaže ako je tvrtka tri mjeseca u blokadi automatski se pokreće stečaj. Dakle, više nema onih odlaganja kad će se u koje vrijeme. I onda smo to vezali sa neisplatom plaća. Rekli smo ako poslodavac u roku tri mjeseca ne isplati plaću, da onda automatski odlazi u stečaj jer je tri mjeseca blokiran. Tko ga blokira? Blokira ga Financijska agencija na prijedlog Inspektorata rada, a temeljem podataka Porezne Porezne uprave o tome da li su isplaćene plaće ili ne. I zakon je stupio 2014. koji je mogu reći polučio uspjeh. Evo to je zakon od svih ovih zakona koje sam ja nabrojio je jedini efikasno smanjio broj radnika koji rade a ne primaju plaću i broj poslodavaca koji ne isplaćuje plaću. Pa samo malo da se podsjetimo da od 1. svibnja 2012. kada je recimo u Hrvatskoj prema podacima Ministarstva financija bilo 205 tisuća 711 radnika koje je radilo a poslodavci nisu isplatili plaću ili doprinos. Samo uvođenjem onog obaveznog da se ne može isplatit plaća ako se ne uplate doprinosi taj broj prepolovio u roku šest mjeseci, gdje dakle umjesto 205 tisuća radnika pao je broj na 122 tisuće radnika. Prije donošenja zakona, dakle 2013. je 83431 je radnik radio, a poslodavci nisu isplaćivali doprinose a radilo se otprilike o 45000 tvrtki. Provedbom zakona od 2014. do danas, prema evo zadnjim podacima taj broj je drastično pao sa 83000 na 10670 radnika sa 45000 poslodavaca na 3423 poslodavca i to je evidencija, točnost da zakon funkcionira i drago mi je da je i ova Vlada to prepoznala i taj zakon, evo danas je pred nama koji i onda trebao nositi drugačije ime, ali je bilo mislim zbog brzine i želje da se što prije uspostavi taj institut. Onda se nije mijenjalo ime zakona. Dakle, zakon je isti kao i zakon iz 2013., promijenjeno ime. Ali je suština ostala ista, a suština je ta da u Hrvatskoj očekujem da ulogom u prvom redu Inspektorata rada se maksimalno pooštre inspekcije i da se maksimalno odstrane sa tržišta rada poslodavci koji radnike izrabljuju, odnosno ne isplaćuju im plaće. Stoga mi je žao što čujem ovih dana od strane premijera najavu da će se ponovno objediniti Državni inspektorat u jednu instituciju. Moram kazati da Državni inspektorat onakav kakav je bio i funkcionirao je, je bio leglo korupcije i nepotizma. Napominjem da u Državni inspektorat nikad nije ušla Državna revizija. Nemate niti jedan nalaz Državne revizije i to je bio jedan od razloga zašto se Državni inspektorat A ako se bude išlo tim pute da Inspektorat rada se uključi u taj Državni inspektorat to će dovesti ponovno do problema u radu Inspektorata, jer on definitivno mora pripadati uz Ministarstvo rada rada i mirovinskog sustava, pokazao je da može funkcionirati, da ljudi koji rade tamo dobro rade svoj posao a jedan od rezultata je i pad broja radnika koji rade, a ne primaju plaću. Živim za dan kada ćemo dobiti izvješće od Porezne uprave da u Hrvatskoj nema niti jednog radnika koji radi a ne primaju plaću. To znači da smo uredili tržište rada i da smo postali europska uređena država. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mirandu Mrsiću na ovoj raspravi. Replika uvaženi kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega govorili ste o brojnim zakonima koji su imali cilj i namjeru omogućiti radniku da ostvari svoja prava, ali je činjenica i osnovno se pitanje postavlja da li u Hrvatskoj uopće ima radništva i do čega je dovedeno? U nas ni obrazovni sustav nije više definiran kako treba i prema potražnji i nekad je trebalo brojni varioci krenut ćemo ili brojni tekstilni radnici. I danas se škole, obrazovni sustav nisu prilagodili srednjoškolske programe, prema tome nekad su bile potrebne poljoprivredne škole. Sad su uništene, one još postoji, a nema on poljoprivrede. Znači pitanje je cilog sustava jel ako mi imamo varioca koji je bio kvalitetan i radio u splitskom Škveru, a sada je otišao u Koreju kao kvalitetan varioc i radi za druge države i stvara sebi, bori se za obitelj, a tko su brojni napravili, svi ovi zakoni koje ste vi spomenuli su mrtvo, evo kao i ovaj papir vrijedi. I pravosuđe i danas govorim o pravosuđu gdje je ministar Šprlje iz MOST-a, ako se ne promijeni korupcija, kriminal, sve na štetu radnika. Sve u korist tajkuna, Sve u korist tajkuna, znate da je privatizacija bila kriminalna, predstečajna nagodba još gora. Dok se ne promijene i nestane iza radnika, a sve je to proizašlo iz ovoga Doma, sve je iluzija, sve je magla jel je uništen radnik. Radnik je zadnji na naplatnom redu. Samo radnici koje sam spomenuo u Dalmatinci koji su godinama radili krvavo za stranoga vlasnika, braću Ladini, ostali su bez kune. Te žene gledaju sada raditi negdje u poljoprivredi, snalaze snalaze se nemaju za kruh, za svoju obitelj. Djeca im odlaze, nemaju djeci na školovanje ni za marendu. To je radništvo. Uništilo smo radništvo. A pisanje zakona, pitanje provedivosti, ovo je napredak li ćemo ga moći provesti, to je pitanje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Bulj, po vašoj raspravi bi ispalo da ništa prije ne valja, a da sve počinje od MOST-a pa ovamo, što nije istina. Dakle zakoni su pisani, neki su bili efikasniji, neki su manje efikasni. Ja sam u svojoj raspravi ukazao na to koji su zakoni bili efikasni, koji Ovaj zakon je definitivno efikasan i to je zakon koji će dovesti do toga ako se bude dobro provodio i ako inspektorat rada ne opet ne uvalimo u Državni inspektorat gdje će biti opet korupcije i nepotizma kao što je bilo do sada, tada će to i funkcionirat jer zakoni mogu biti najbolje napisani ako se dobro ne provode onda, a to je naša boljka, mi imamo dobre zakone ali ih ne provodimo. Evo za ovaj zakon mi je drago da se dobro provodi i da se provodi striktno što je rezultat i po broju broju radnika koji rade, a ne primaju plaću dakle u Hrvatskoj ne bi trebao u budućnosti biti niti jedan radnik koji radi, a ne prima plaću. A što se tiče radnika, došlo je vrijeme da se radnici plate, došlo je vrijeme da varioci u Škveru imaju puno veće plaće, da ljudi u turizmu imaju puno veće plaće, da konobari i kuhari imaju puno veće plaće. Ali se sada vraćamo opet na ulogu ove Vlade, tu je državna tajnica, mi smo jednom čudnom mjerom Vlade ukinuli stalnog sezonca. Evo danas sam ja primio ljude koji rade kao stalni sezonci i sretni su jer su potpisali ugovor na tri godine pa ih neće kačiti ovaj novi zakon. Dakle, to su one mjere koje su pokazale da Hrvatska može ići naprijed i da ima dobre zakone, ali opet s druge strane mi je žao što se pokušava stvari rješavati na način eto od mene sve počinje nanovo, ništa prije ne vrijedi što nije istina. Dakle, jasno bi trebalo reći da moramo skupiti glave i uzeti ono što je najbolje, a ovaj zakon je izuzetno dobar zakon i mi ćemo ga podržati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mirandu Mrsiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Mrsiću, pošto nismo nikakav sporazum o ne napadanju ovdje potpisali ja ću napadati. Zašto ću napadat? Vi ste svojevremeno napravili jednu listu srama na koju ste stavili sve poslodavce koji su dužni porez, mirovinsko, zdravstvo i ostalo, ti ljudi su na listi srama samo zato što u jednome trenutku nisu bili u mogućnosti isplatiti dao famozne tri plaće ili obaveze zbog negativnih kretanja u gospodarstvu u Hrvatskoj koji im je nametnu oni drugi. Oni sami nisu krivi za tu situaciju u kojoj su se našli. Ti isti ljudi imaju svoje zaposlenike koji se odriču ne tri nego i šest plaća u dobroj volji da bi pomogli svome poslodavcu da uopće opstane na tržištu, čekajući neka bolja vremena ili svjetlo na kraju tunela, kako se to voli reći. Ti isti ljudi su osuđeni da tavore u neimaštini i siromaštvu, zbog koga? Zbog nekih koji na puno lakši način dolaze do novaca i dijele među sobom. Da ne spominjem tvrtku vaše supruge, koja je ostala 10 milijuna kuna dužna, za koju su iznađeni načini na koji će ona vraćati ta sredstva, dočim od neko od malih poduzetnika nije imao tu šansu. To je to što se tiče napadanja. A ovo što sam rekao što se tiče izvora financiranja nekih tvrtki, kako neke mogu imati plaću od 24 tisuća kuna, 50 tisuća kuna, a neko ne može dobiti svoje. Vidim da se smijete sa kolegom Stazićem pa ću spomenuti tvrtku ako je njegova privatna od jednoga izvjesnoga Darka Stazića gdje je određen Nikola Hodalj Nikola Hodalj koji je turistički služio civilni vojni rok u kazalištu za manje od 4,5 mjeseca, podigne 54 tisuće kuna.

u istoj državi dva različita paragrafa, dve grupacije. **Brkić, Milijan (HDZ)** Vrijeme vam je isteklo kolega Culej. Odgovor na repliku uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Tko će nego k o poštenju, gospodine Culej koliko znam vi ste dužni porez, vi i vaša supruga. **Brkić, Milijan (HDZ)** Uvaženi kolega Mirando Mrsiću, ja vas molim da vaš izričaj i vaš stil **Brkić, Milijan (HDZ)** Ja vas lijepo molim još jednom da prilagode vaš izričaj i vaš govor ovom mjestu časnom u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. **Mrsić, Mirando se o nikakvom dugovanja i dugova, ne radi se o nikakvom porezu, to je odnos između multinacionalne kompanije strane i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je u postupku rješavanja a da to nije dug moje supruge, niti naše obitelji, niti njene tvrtke, je bilo jasno i u medijima koji su objavili demant i toliko o tome. To je jasno da u političkoj borbi želite ocrniti protivnika ali mislim da je oko ovog zakona trebalo diskutirati na drugačiji način jer ovaj zakon nitko nije napadao. Ne znam zbog čega vam to služi ali mi je jasno koji su vam politički motivi. Ovo je zakon koji je dobar za radnika, ovo je zakon koji je radnicima omogućio da dobiju plaće jer oni u ona tri mjeseca kada je poslodavac blokiran primaju minimalnu plaću iz Agencije za isplatu radničkih potraživanja. Prema tome zakon ćemo i u SDP-u podržati a ovo je služilo očito samo vašem produciranju jer vjerojatno niste dugo nekoga od nas s ove strane napadali. Ja se neću služiti tim metodama, ali mislim da ovdje trebamo raspravljati o meritumu, o zakonu a ne o politikanstvu. Zakon je dobar, vjerujem da ćete ga i vi podržati, zakon je onaj koji će omogućiti da u Hrvatskoj ne bude niti jedan radnik koji radi a ne prima plaću. A onaj stup srama odnosno broj poslodavaca koji ne isplaćuju plaće također je imao svoj svoj učinak jer su neki poslodavci nakon toga počeli isplaćivati plaće, dakle imali su novaca na računu i željeli su da ih radnici beskamatno kreditiraju. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mirandu Mrsiću na ovom odgovoru. Uvaženi kolega Stazić, povreda Poslovnika. Izvolite. Povrijeđen je Poslovnik u članku 33. koji govori o obavezama i pravima predsjednika Sabora i predsjedavajućeg kojega zamjenjuje. Poštovani potpredsjedniče, vi dopuštate kolegi Culeju da vrijeđa kolegu Miranda Mrsića, da ponavlja neke klevete zbog kojih su ljudi već osuđeni kao klevetnici i ne reagirate. Kada jednom Mirando Mrsić kaže istinu da je on zapravo porezni dužni, vi isti čas prekidate kolegu Miranda i kažete da nećete dopustiti ovakvu raspravu. Pa ili nemojte dopustiti Culeju, pa ne morate ni Mirandu ili dopustite obojici. Članak 33. obavezuje, ali to nije pitanje samo članka 33. to je pitanje najnormalnijeg odnosa prema kolegama zastupnicima. Vi ste inače jedan od potpredsjednika koji najbolje vodi sjednicu. Ja vam ovo govorim u najboljoj namjeri. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Staziću na ovim izrečenim mislima. Niste dobro slušali kada sam prekinuo u govoru uvaženog kolegu Miranda Mrsića. uopće spomenuo bilo kakve uvrede, bilo koga i nisam niti primijetio da je gospodin Mirando Mrsić bilo koga uvrijedio, osobno, niti sam to primijetio u stilu i izričaju gospodina Steve Culeja nego sam govorio o riječima koje je koristio Mirando Mrsić da su neprimjerene ovom Visokom domu tako da ne vidim razloga da je povrijeđen Poslovnik. Ako vi mislite da ste u pravu, cijenim i poštujem vaše mišljenje, obratite se nadležnom Odboru za Ustav koji će dati mjerodavnu odluku. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime predlagatelja uvažena državna tajnica Katarina Ivanković Knežević. Izvolite. lijepa. Prije svega htjela bih zahvaliti zapravo svima koji podržavate ova zakon, odnosno ovaj prijedlog zakona i vidite te pozitivne pomake, pogotovo u kontekstu toga što se vidi pojednostavljenje, unapređenje zapravo zakona, proširenje kruga osoba koje mogu biti uključene u korištenje svojih prava i na tome vam uistinu veliko hvala. Ono što bih htjela ovim putem reći je da bih htjela demantirati apsolutnu neistinu vezanu za mjeru stalnog sezonca u okviru mjera aktivne politike tržišta rada. Ne da ta mjera nije ukinuta nego je ta jedna mjera od 9 mjera aktivne politike tržišta rada, pojednostavljena je, poboljšana je i namijenjena je većem krugu korisnika nego što je to do sada bila i u cilju pune i istinite informiranja cijele Hrvatske javnosti i osjećam veliku potrebu u ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava istaknuti je ta mjera jedna od 9 mjera koje se primjenjuju i svi zainteresirani se mogu obratiti Zavodu za zapošljavanje i već danas krenuti koristiti tu mjeru. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici Katarini Ivanković Knežević na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. U ime kluba HDZ-a izložiti ću raspravu o ovom današnjem prijedlogu zakona koji je izazvao veliko zanimanje. I prije svega htjela bih s ove govornice izraziti poštovanje prema svim radnicima u RH. Tema je Tema je vrlo značajna i svjesni smo da je pravo na rad ustavna kategorija. Također je kroz Zakon o radu zaštićen sam rad kroz sklapanje Ugovora o radu, kroz uvjete koje radnik mora imati kod poslodavca i kroz sva prava koja moraju se ostvariti u tijeku radnog odnosa. isto tako ovaj zakon se nadovezuje na zaštitu prava radnika u onom dijelu kojem štiti radnikova potraživanja prema poslodavcu u slučaju kada poslodavac postane insolventan. Ovaj navedeni prijedlog prošao je kroz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Sada važeći Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca donesen je 2008. godine a Izmjene i dopune toga zakona donesene su 2013. i 2015. godine. Tim zakonom kako je ovdje već naglašeno osiguravaju se prava radnika u stečaju poslodavca tako da se provodi u stvari posebna zaštita onog dijela potraživanja radnika iz radnog odnosa i osigurava što je najvažnije isplata dijela potraživanja na teret državnog proračuna dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku iz stečajne mase. Za provedbu zaštite tih prava zakonom je bila osnovana Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Ono što je bitno ovdje reći da je zaista bilo različitih stečajnih postupaka u zadnjem periodu od desetak godina. I ono što je možda najveći problem, da većina stečajnih postupaka, ja bih tako rekla završi prije nego što počne, odnosno po samom Stečajnom zakonu ako ne postoje uvjeti za vođenje stečajnog postupka, a to je da se barem osnovne tražbine plaće, neisplaćene plaće radnika mogu isplatiti iz stečajne mase, znači ako je ta vrijednost stečajne mase toliko mala da se ne mogu čak osigurati ni troškovi stečajnog postupka, onda stečaj završava praktički prije nego što je i počeo, odnosno stečajni postupak se zatvara. To u takvim slučajevima zaista dovodi u pitanje prava radnika na njihova potraživanja koja nisu isplaćivana od strane poslodavca i u tom segmentu mislim da je ovaj zakon zaista zaštitio ta prava radnika u velikoj mjeri. Značajna novina sada važećeg zakona uvedena je izmjenama i dopunama zakona 2015. godine prema kojem se štititi egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate, odnosno neisplate plaće. Naravno da je ovim izmjenama zakona došlo do poboljšanja u zaštiti prava radnika o čemu je nešto govorio i kolega Mrsić u prethodnoj raspravi, a naravno i primjenom ostalih propisa koji štite prava radnika. Ja bih ovdje samo iznijela neke statističke podatke kako bi mogli malo pratiti kakva je situacija bila uslijed primjene ovog zakona. FINA je od stupanja na snagu novog Stečajnog zakona to je bilo 1. rujna 2015. godine negdje do kraja veljače 2016. godine podnijela 1070 prijedloga za otvaranje stečajnog postupka za pravne osobe koje imaju neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnom razdoblju od 120 dana i koje imaju zaposlene, te je ukupno podnijela 19725 zahtjeva za provedbu skraćenog stečajnog postupka. To je postupak koji se provodi za pravne osobe kada nemaju zaposlene. Krajem 2015. godine prema podacima FINA-e u blokadi su bile 21043 pravne osobe s ukupnom vrijednošću neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 18,1 milijardi kuna. U blokadi 120 i više dana bile su od toga 17093 pravne osobe s dugom od 16,34 milijarde kuna, a kod njih je bilo zaposleno 7912 radnika. Broj stečajeva u Hrvatskoj tijekom 2016. godine je povećan, pa prema nekim podacima za 41,6% u odnosu na 2015. godinu. Tijekom 2016. godine ukupno je još 878 subjekata ušlo u postupak stečaja, a samo njih 87 je izišlo iz stečajnog postupka što govori o tome da većina stečajeva završi u stvari gašenjem tvrtke, odnosno poduzeća, a malo njih u stvari uspješno iziđu iz stečajnog postupka. Na kraju 2016. godine bilo je ukupno 6052 subjekata u predstečajnom postupku. Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na primjer 30. studenog 2016. godine bila su blokirana 31252 poslovna subjekta što je za 1,3% više u odnosu na listopad 2016. godine što znači da ti podaci, znači iz mjeseca u mjesec su u negativnom trendu. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je oko, tada oko 18,16 milijardi kuna što je 2,1% manje nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na 2015. godinu broj blokiranih je, ukupan broj smanjen je u 2016. godini i smanjeno je prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,28 milijardi kuna što je otprilike 28,6%. Dakle, ovaj zakon zaista je važan i trebamo ga imati i on može zaista doprinijeti zaštiti radničkih potraživanja. Ono što je novina u ovom prijedlogu u odnosu na sada važeći zakon osim onih nomotehničkih stvari o kojima je govorila izvjestiteljica, a to je da se usklađuju pojmovi sa terminologijom iz Stečajnog i Ovršnog zakona. Bitno je reći da se ovim prijedlogom zakona također prenosi u pravni poredak RH i Direktiva 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. godine. Prijedlogom ovog zakona se također rješavaju i nedostatci uočeni kod primjene instituta osiguranja potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca koji su uočeni u postupovnim odredbama. U općim odredbama također se preciznije definira pojam radnika i povećana je dostupnost zaštite bivšim radnicima na način da se zaštićeno razbolje za koje se osiguravaju radničke tražbine u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem tri, sa sa sadašnja tri mjeseca proširuje se na šest mjeseci, što je značajno. Ovim prijedlogom zakona također se isključuje mogućnost kumulacije ostvarivanja prava u istom razdoblju po različitim osnovama, npr. u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca. Obzirom da je sada moguće da za isto razdoblje ranik dobije dvije minimalne plaće po dvije osnove što ustvari nije svrha zakona. Ono što je također važno i što je veća zaštita u odnosu na sada važeći zakon u ovom prijedlogu, a to je da je propisano da su od ovrhe izuzete osim plaće i naknade plaće i isto tako neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, otpremninu i pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Ono što je bino reći da je također ovim prijedlogom onemogućeno da članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruga, također se ne obvezuju na podnošenje zahtjeva za prisilnu naplatu financijskoj agenciji u slučaju kada sebi ne isplate plaću, ali tu obvezu imaju za sve ostale radnike, a to je iz razloga što su oni odgovorne osobe i donose odluke koje utječu na poslovanje i upravljanje trgovačkim društvom i stoga smatram da je ovo opravdano. Ovim prijedlogom omogućeno je i agenciji da na jednak način kao i radnik zahtjeva povrat sredstva koji umjesto poslodavca isplatila za minimalnu plaću radnika uz primjene odredbe posebnog propisa kojim se uređuje uređuje redoslijed naplate tražbine iz obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine. Za provedbu ovog zakona sredstva su osigurana u državnom proračunu RH za 2017. godinu. Pravilnike koji su propisani za provedbu ovog zakona, ministar treba donijeti u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona, a do njihovog stupanja na snagu ostaju važeći sada važeći pravilnici koji su izrijekom navedeni u samom zakonu. Na kraju htjela bih reći da smatram da je ovaj Prijedlog zakona o osiguranju radničkih tražbina dobro pripremljen, da je vrijedan doprinos u zaštiti prava radnika i da je kvalitativno bolji u odnosu na sada važeći propis iz razloga što se proširuje razina zaštite radničkih potraživanja u odnosu na poslodavca. Stoga će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona, obzirom da je pretpostavka da svi želimo da osnovna radnička prava, a među njima je sigurno pravo na plaću, pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, pravo na otpremninu, pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor kao i pravo na dosuđenu naknadu štete u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti budu barem u jednom razumnom i društveno prihvatljivom dijelu zaštićene u slučajevima insolventnosti poslodavca. Vjerujem da ćemo zato svi biti za donošenje ovog zakona i da će se kvalitetno provoditi. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Marija Jelkovac na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo zastupnice Jelkovac, vi ste dobro razradili ovu tematiku, međutim postavlja se pitanje uzroka svih tih blokiranih računa poslodavaca, tj. pravnih osoba, pitanje blokiranih računa fizičkih osoba. Znači mi vidimo jednu veliku nelikvidnost u ovom sustavu, a posljedica te nelikvidnosti jest sama insolventnost. Znači pravne osobe jednostavno tehnički nisu u mogućnosti isplatiti plaće … radnicima u dobrom dijelu slučajeva. Kako se ova Vlada nastoji obračunati sa tim problemom, koji je smisao centralne banke i monetarne politike u tom dijelu da se poveća novčana masa u opticaju i da likvidnost postane zdravija pa i onda da se te obveze mogu na lakši način podmiriti? Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Škiboli na replici. Odgovor uvažena kolegica Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega, da naravno, o svemu ovome o čemu ste govorili uzrok je ne od jučer. On se gomila već godinama. Dakle imali smo jednu krizu koja nije bila samo kriza u RH, možemo reći da se radilo o globalnoj krizi koja je zasigurno ostavila i dubok trag i u našem društvu. Naravno da je grozno kada dođe do insolventnosti pravne osobe, ali po mom skromnom osobnom stavu mislim da je još gore kada dođe do insolventnosti pojedinca jer tada mislim da je ugroženo i njegovo pravo na život. Mislim da je zadaća svih nas u ovom društvu da se zajedno borimo protiv toga, naravno da se tu rezultati neće vidjeti preko noći. Sve ovo što pokušavamo i kroz normativni okvir je doprinos poboljšanju situacije, mislim da ne možemo sigurno u ovako kratkom vremenu u kojem sada vi i ja raspravljamo odgovoriti na takova pitanja, ali bitno je da smo svjesni tih problema u društvu, da se otvoreno s njima suočavamo i tražimo odgovore na njih. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Jelkovac na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Vesna Bedeković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Jelkovac, prije svega na početku pridružujem se vašem izrazu poštovanja prema svim hrvatskim radnicima koje ste izrazili na početku vaše rasprave i naravno da dijelim vaš stav i vaše prema svim našim radnicima. U raspravi ste izvrsno analizirali sve novine dakle koje prijedlog ovog Zakona o osiguravanju radničkih tražbina donosi a ja ću se osvrnuti i na onaj dio vaše rasprave u kojem ste naglasili i obrazložili pravo na rad kao ustavnu kategoriju i u tom smislu dakle istaknuli da se ovaj zakon između ostaloga nadovezuje i na Zakon o zaštiti prava radnika osobito u slučajevima kada se radi o pravima radnika kada se tvrtka nalazi u stečaju i u stečajnom postupku. Ono što ja također osobno pozdravljam a to je novina koju ovaj zakon donosi u smislu osiguravanja isplate tražbine radniku na način da se pola, polovica tražbine isplaćuje neposredno iz državnog proračuna a ostala polovica iz stečajne mase. I sami ste naglasili da imamo svakakvih stečajnih postupaka, vrlo različitih i da ne rijetko dobar dio, stanovit dio njih završe prije nego što su počeli zbog činjenice da su u pitanju različite, različita količina stečajne mase i u tom se slučaju postavlja pitanje ukoliko je stečajna masa mala ili premala što će biti sa radničkim potraživanjima u tom slučaju. Nekako evo ostajem na tragu činjenici da ovaj zakon pokušava to ovakvom formulacijom riješiti što svakako daje stanovitu nadu da ako je radnik već ostao bez posla da ipak neće ostati nenamiren. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Bedeković na ovoj replici. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, uvaženi kolega Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o osiguranju radničkih tražbina u prvom čitanju. Dakle i kada bi bilo puno toga za raditi na ovom zakonu bilo bi sasvim dovoljno vremena da se i popravlja ali ovdje ipak moram imati jedan sasvim drugi pristup jer mislim da ovaj proizvod iz ministarstva koji imamo pred sobom je, nije proizvod diskontinuiteta politika nego je to proizvod kontinuiteta napora ljudi koji su u Ministarstvu rada da se bore sa određenim problemima i bez obzira kako se vlade mijenjaju ti ljudi su tamo i pokušavaju naći rješenja za određene probleme. Tako da imamo jedan kontinuitet stalnog poboljšanja normi na ovom području i zaštite radnika. Ja sam tamo u periodu 1998. pa do 2003. bio član Odbora vjerovnika u određenim stečajevima kao sindikalni aktivista kada svega ovoga nije bilo. Dakle sve ovo što je ovdje sadržano je u odnosu na to vrijeme veliki, veliki, veliki napredak. biti kritičari par excellence ali nemamo utemeljenje nego jednostavno ovakve prijedloge zakona treba i pokušati dati svoj doprinos da ukoliko nađemo neki sitni nedostatak da svi zajedno učinimo takav zakon još boljim. Naravno ovdje se radi i o terminološkom usklađivanju sa drugim zakonima, ovdje se radi o usklađivanju sa europskim konvencijama, ovdje se radi rekao bih o usklađivanju o usklađivanju sa ajmo reći dobrom praksom. Znači ono što funkcionira ajmo još poboljšati a ono što ne funkcionira ajmo eliminirati i zbog toga je ovo dobar prijedlog zakona koji je došao nama zastupnicima na ruke i mislim da ga svi možemo sa zadovoljstvom podržati. Ono što, naravno on ne rješava sve probleme svijeta, to iznos minimalne plaće ne rješava ovaj zakon i mogućnosti ovog društva ne rješava ovaj zakon ovaj zakon ali pokušava rješavati neke doista krizne situacije i egzistencijalne šokove za one koji ostaju bez plaće, bez obzira da li se otvara stečaj poslodavca ili je poslodavac samo trenutno insolventan i u nekom narednom periodu može se vratiti opet ajmo reći u brazdu normalnog poslovanja. Ono što mene posebno raduje zato što je to inače moja struka, zaštita na radu, znam da su do sada ljudi koji su imali pravomoćnu presudu za odštetu zbog ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja, ukoliko nisu ono baš pravovremeno prijavili tu tražbinu, bili izuzeti ovdje je tu povoljnije riješeno to pitanje i osigurava se barem do određene razine da će namiriti svoje potraživanje. Sigurno neće sama riječ tražbina u odnosu na potraživanje bitno promijeniti kvalitetu nego ono što je stvarno sadržaj ovog zakona. Ono što bih imao jednu malu sitnu primjedbu jer za mene je veća kvaliteta od savjetovanja sa zainteresiranom javnošću podrška socijalnih partnera. Doduše nije u obrazloženju ovog zakona eksplicite napisano da su svi socijalni partneri dali podršku ovom prijedlogu zakona ali je to jako bitno jer socijalno partnerstvo je nešto što se gradi, gdje se na bazi povjerenja među socijalnim partnerima stvara kvaliteta. kažem slobodno napišite u drugom čitanju da su, da je bila i rasprava na Gospodarsko-socijalnom vijeću koji je institucionalni oblik socijalnog dijaloga, odnosno sporazumijevanje među socijalnim partnerima. I baš zbog toga bih vam predložio da u članku 19. ne zabetonirate predsjednika Upravnog vijeća Agencije za Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina da mora biti cijeli mandat kao predstavnik Vlade. Dajte izrotirajte te ljude neka i predstavnici drugih socijalnih partnera, a unutra su predstavnici poslodavaca u Upravnom vijeću, podpredstavnik Vlade i predstavnik sindikata više razine. Dajte ih malo izrotirajte, pokušajte im dati da svaku od njih svaku od njih na jednak način preuzima odgovornost za funkcioniranje agencije. Ne kažem ovo ravnatelju agencije, to je druga priča. Ali predsjednik Upravnog vijeća bi se mogao rotirati u mandatu, odnosno svatko od socijalnih partnera nek' preuzme odgovornost za funkcioniranje agencije. Ono što još treba reći, a to je na kraju jedna doza hajmo reći malog straha, znate jer za provođenje ovog zakona u proračunu su u dvije stavke osigurano je negdje oko 9 milijuna eura ili 68, da Ja se samo bojim jednoga. Ako kihne Agrokor i ako bude insolventnost ili stečaja bojim se da ovo ne bi bile male brojke. Prema tome, do drugog čitanja ćemo znati svi više. To nitko od nas ovdje siguran sam ne priželjkuje, ali se to prema najavama može dogoditi pa mislim da i o tom dijelu o osiguranju sredstava iz državnog proračuna za takve situacije treba voditi brigu. toliko od mene u ime kluba Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika mi ćemo podržati ovaj zakon i to sa zadovoljstvom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HSS-a govoriti uvaženi zastupnik Silvano Hrelja, Davor Vlaović. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege poštovani izvjestitelji. u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat ćemo donošenje ovog zakona jer svakako da i Hrvatska seljačka stranka se zalaže da ni jedan radnik u RH ne radi a da za to ne dobije plaću. još uvijek je preko 2900 pravnih osoba i preko 400 fizičkih osoba odnosno obrta koje u Hrvatskoj ne isplaćuju plaće i preko 9000 radnika ne prima plaću. I zbog toga ovakav prijedlog zakona sigurno ide u susret tome da pomognemo tim radnicima koji su svoj radni odnos pošteno odradili svoje radne obveze, a na žalost evo dolazi do toga da poslodavci ne isplaćuju plaće. I postavlja se pitanje obzirom da smo već čuli da je neisplata plaća i kazneno djelo i da smo imali stotinjak postupaka na hrvatskim sudovima, a čudno je da niti jedan od poslodavaca koji koji nije isplaćivao plaću do sad nije završio u zatvoru. I tu treba vidjeti na koji način tu neujednačenu pravnu praksu i nekorištenje ovog dijela u zaštiti prava radnika kvalitetnije provesti i kakvu to poruku šaljemo i poslodavcima, a i radnicima kada su u pitanju njihova prava. Podsjetio bih da smo i u prijašnjem razdoblju kroz različite stečajeve imali različitu pravnu praksu da se nekim tvrtkama dozvoljavalo da posluju u blokadi godinu, dvije prije nego što se otvorio stečaju dok se u drugim slučajevima koji nisu imali uvjetno rečeno političku zaštitu stečaj otvarao nakon tri ili šest mjeseci blokade. A ono što je porazno i što pitaju mene i nas ih HSS-a što sa pravima radnika iz prethodnog razdoblja, jer imamo slučajeve da još uvijek stečajeve koji traju 10, 15 godina hrvatsko pravosuđe i društvo nije završilo. Primjerice Jasinje u Slavonskom Brodu, Klas Nova Gradiška, Veterinarska stanica Slavonski Brod, Stjepan Sekulić Nova Gradiška i niz drugih tvrtki u Hrvatskoj postoje koje se još uvijek vode stečajevi i gdje još uvijek radnici nisu ostvarili svoja prava na osobni dohodak i koji su u onoj kategoriji socijalno ugroženih ili su na žalost oni i njihove obitelji potražili svoja radna mjesta izvan RH što svakako treba spriječiti. I osvrnuo bih se na ovaj članak 15. gdje se izuzima iz prava na prijave agenciji člana uprave ili direktora tvrtke zbog toga što oni donose odluke i na taj način utiču na poslovanje tvrtke pa stoga nemaju pravo na ovu isplatu plaće. O.k. Možda je poslodavac u dobroj namjeri na određeni način je htio kazniti poslodavca, ali nije uvijek taj poslodavac kriv za loše poslovanje tvrtke, poduzeća ili obrta jer imate često slučajeve da država, javne institucije i druge javne javne ustanove duguju tvrtkama i da na taj način ih dovode u blokadu bilo da je riječ o nekom pravnom sporu ili slično ili jednostavno zbog nedostatka novca. U takvim slučajevima bi trebalo malo razmisliti. Mi to, predlažem za drugo čitanje ako se može utvrditi da su poslovali u skladu sa zakonom, da su izmirivali svoje obveze prema državi i radnicima, da i vlasnik tvrtke ako si ne može isplatiti plaću ne svojom krivnjom, nego i zbog toga što netko mu drugi primjerice država, ministarstvo, javna agencija ili ustanova ne isplati nekakvu njegovu tražbinu ima pravo i on podnijeti zahtjev da mu se isplati plaća od tri minimalne kao što je navedeno i za radnike. Ili postoji realna opasnost da ih tjeramo da idu u sivu zonu, jer oni će sebi onda kroz poslovanje osigurati različitim tokovima novca, namirit svoja potraživanja, svoj dohodak, pretvorit to u imovinu, a radnici će ostati bez plaća i država će, mi, porezni obveznici dijelom namiriti potraživanja radnika kroz te tri minimalne plaće. Tko prati taj tijek novca? Već je spominjano ovdje. Inspekcije kako su rascjepkane i razdijeljene i neučinkovite i da je potrebno ponovno objedinit te inspekcije u jedan kao što je nekad bio državni inspektorat ili i na taj način kontrolirati poslovanje tvrtki. Postoje sada i obrasci kojima se to može i u tom slučaju sigurno treba i imovina ako se utvrdi da je u toku poslovanja stekao imovinu vlasnik tvrtke ili član uprave, a da radnicima nije isplaćivao plaće mora doći i ona pod lupu javnosti odnosno zaštititi prava radnika na način da tu imovinu stavimo na dražbu i da se namire i državi i radnicima njihova potraživanja. Mislim da bi to bio jedan kvalitetan doprinos da u budućem razdoblju imamo što manje neisplaćenih plaća i da imamo što manje poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a da mimo zakona sebi stiču imovinu, a imamo slučajeve da se to i dogodilo. Vezano za Agenciju za osiguravanje radničkih potraživanja svakako je dobro da im damo konkretne ovlasti, da imaju osiguranih 68 milijuna kuna u državnom proračunu, ali upitno je da li će to biti dosta sredstava. Ja bih iskreno volio da se i ovo ne iskoristi, da svi radnici dobiju plaću, da nemamo zahtjeve za isplate putem agencije, ali evo kroz ove najave problema u Agrokoru, kroz niz drugih tvrtki koje su u teškoćama gdje moramo paralelno sa ovim zakonom i zaštitom prava radnika naći model i način kako potaknuti razvoj i rast gospodarstva, kako potaknuti pogotovo poljoprivrednu proizvodnju u Slavoniji i Baranji, kako zaštititi radnike od toga da poslodavac ne isplati plaću i za mjesec, dva dana osnuje novu tvrtku i ponovno posluje, a njih ostavi na tržištu rada kao zaposlene i bez ikakvih prihoda. Na taj način evo dajemo doprinos ovoj raspravi i predlažemo da se ove nejasnoće još do drugog čitanja predlože kvalitetnije kako bi zaštitili još više prava radnika. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Marka Vučetića. Izvolite. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Kolega, imam jednu primjedbu, nipošto se ne bih složio time da izjednačimo prava radnika i prava poslodavaca ili članova uprave i direktore vlasnike, pogotovo ne s ovim obrazloženjem kojeg ste predložili, a ono glasi da će u suprotnom potražiti rješenje u sivoj zoni. Mislim da su zbog takve metodologije rada često smo se našli upravo i pred ovim problemom kojim zakonom sada rješavamo, ja im nipošto ne bi izjednačio poslodavce, predsjednike uprava i trgovačkih društava s radnicima. A ukoliko oni žele svoje rješenje potražiti u sivoj zoni onda će kazneno odgovarati zbog tog traženja takvog rješenje jel to nije rješenje, nego je to stvaranje problema. A ovo vaše izlaganje nam samo još jednom potvrđuje da su radnici pogotovo siromašni radnici, nama jedina nada i jedina snaga u kojoj mi možemo pronaći jednu novost demokracije jel ih vidimo da su u svijetu opstali, a da nemaju ništa osim

za radnike i za prava radnika. Ali član uprave je radnik zaposlenik te tvrtke i ukoliko u ovom zakonu stoji da će se pravilnicima regulirati model i način kontrole, prijave, isplate i tko ima pravo, tko nema, onda sam predložio da se razmisli i o ovome iz razloga što ne želim da itko ode u sivu zonu nego da svi budemo jednaki pred zakonom. A imali smo praksu iz prijašnjih razdoblja da je niz vlasnika tvrtki dovelo namjerno tvrtku u stečaj, sebi osigurali jahte, apartmane i stanove i da nitko nije odgovarao. I s vama se slažem, taj mora krivično odgovarati. Ali sam rekao za one za koje se utvrdi da su poslovali u skladu sa zakonom, da nisu oštetili niti državu niti prava radnika, da se razmisli i o tom modelu da bi svako pred zakonom bio jednak. Hvala lijepa. Hvala. Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave. I prvi će biti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, državna tajnice sa suradnicima. Kada govorimo o ovom zakonu oko kojeg ćemo se svi složiti odnosno po Zakonu o osiguranju radničkih tražbina, moramo biti svjesni šta to znači i koliko u biti je veliki problem danas u Hrvatskoj i blokirani građani i blokirane tvrtke i oni koji rade, a ne primaju plaću i oni koji bi to sutra mogli biti i vidjeti kako se država uopće nosi sa time i kako rješava probleme svojih ljudi. Znači mi danas u Hrvatskoj imamo 29,5 tisuća blokiranih tvrtki, imamo 329 tisuća blokiranih građana, nažalost taj broj raste iz godine u godinu. Mi se danas hvalimo, evo Klub zastupnika HDZ-a je danas dao jedan presjek situacije koju gleda ružičastim očima, da je u Hrvatskoj svakim danom sve bolje, da se situacija popravila dramatično, ali ljudi moji 4,5 tisuće ljudi je više blokiranih danas nego šta je bilo prije mjesec i pol, dva dana početkom godine. 29,5 tisuća tvrtki je također u blokadi i deseci tisuća zaposlenih u ovom trenutku imaju perspektivu nažalost da upravo budu korisnici agencije odnosno Ministarstva rada i da im se zaštite tražbine koje imaju eventualno prema poslodavcima. Šta je sa 10.670 ljudi koji rade, a ne primaju plaće? Da li će njima pomoći najave da je gospodarstvo krenulo naprijed i da će im biti lakše? Kako radimo kao društvo, i kao država, i kao Vlada da tim ljudima pomognemo? Sada je neko spomenuo malo prije, kaže nepošteni poslodavci, imamo zakone koji sankcioniraju neisplatu plaća. Da li je iko ikada u Hrvatskoj kazneno odgovarao zbog toga? Dajte mi jedan primjer kada je netko od poslodavaca a sigurno ima i takvih koji su iskoristili radnike, koji su napravili određene stvari koje ne smatramo prihvatljivima, da li je nekad netko pred sudom u Hrvatskoj odgovarao zbog toga što je nekoga izrabljivao mjesecima a na kraju mu nije isplatio plaću. Nema, ja ću vam dati vrlo brzo odgovor, nema takvog slučaju u Hrvatskoj. Mi donosimo zakone, štitimo ljude a u biti se u praksi u današnjoj praksi, u Hrvatskoj situacija ne mijenja. Jer da se mijenja onda ne bi 9000 ljudi radilo a ne primalo plaću krajem 12 mjeseca a danas u ožujku 10670, odnosno 1656 ljudi više nego što je bilo tada. Ili šta je sa ljudima koji rade za minimalac, sa njih 75 Vidimo da je Vlada digla minimalac na 3200 i nešto kuna. Da li je to dovoljno za život? Zbog čega ne postoji volja da Vlada, HDZ, MOST, većina, bilo tko, prihvati prijedlog koji smo mi uputili u proceduru da minimalna plaća bude 3860 kuna? Da li bi to više pomoglo ljudima? Da li bi to možda opteretilo neke koji ostvaruju velike profite a malo plaćaju ljude? Ja mislim da ne bi. Mislim da ima mogućnosti pomoći konkretno ljudima a ne na ovaj način stvarati dojam oko zakona oko kojih ćemo se mi svi složiti. Ali pogledajte izvore sredstava 15 milijuna kuna. Ako gospođa, evo iz ministarstva kaže da je obeštećeno 2 i nešto tisuće ljudi. Znate koliko je to po jednoj osobi? 7 tisuća kuna u prosjeku. Da li to nekome pomaže? Pomaže 7 tisuća kuna. Sigurno pomaže jer svaka kuna ljudima dobro dođe danas u Hrvatskoj ali da li je to zbilja konkretna pomoć koja ljudima rješava njihove probleme? Apsolutno nije. I nažalost pitamo se danas u Hrvatskoj zbog čega uopće ima toliko ljudi koji rade a ne primaju plaću i zašto ti ljudi rade? Zbog toga što se nadaju, zbog toga što situacija nije tako ružičasta kao što nam tu iz HDZ-a pokušavaju to predstaviti i nadaju se da će biti bolje. Nažalost ljudi kažu da nada umire posljednja. Moraš se nadati, moraš imati neku motivaciju, nešto te mora tjerati naprijed. Tako da puno se ovdje problema otvara i ovaj zakon koji ćemo mi podržati također i širenje određenih tražbina koje ljudi ostvaruju i na koje imaju pravo i period na koji se to proteže, sve to treba podržati ali treba rješavati ja bih rekao one osnove ljudi koji nažalost danas sve više i više u Hrvatskoj ima koji teško žive i ne pretvarati se da je situacija bolja nego šta je bila jučer jer nije. Gospodarstvo možda ide naprijed, rast je takav kakav je ali broj zaposlenih ne raste. Plaće nisu ništa posebno više osim naravno onih za koje se vladajuća koalicija izborila a to su oni koji imaju najveće plaće u RH. Znači za Znači za njih nije bilo problem smanjiti porezne stope da ljudi koji imaju 40, 50 tisuća kuna, da imaju po 3, 4 tisuće kuna veće plaće. Ali oni koji imaju minimalac nije im se ništa pomoglo, oni koji imaju prosječnu plaću nije im se gotovo ništa pomoglo. I ne bi se neki od zastupnika HDZ-a tako slatko smijali da su svjesni tih problema koje naši ljudi imaju i s kojima svakodnevno žive. I zato napravimo šta možemo da se ljudima pomogne. Netko je pričao o Agrokoru, gledajte apsolutno, i sada mislim da su svi toga svjesni, da je tvrtka koja ima utjecaj na hrvatsko gospodarstvo kao što ima Agrokor puno važnija, puno važnija za hrvatsko gospodarstvo od INA-e. Ali premijera ne čujemo, on se sastaje potajice svaki dan sa vlasnicima, sa nekim ljudima koji odlučuju i ne govori ništa. Ali oko INA-e čim smo dobili arbitražnu presudu istrčao je na press konferenciju radi PR-a da objasni kako ćemo INA-u kupiti a sada je prošlo već 3, 4 mjeseca oko INA-e ni A ni B, nema ničega, nema nikakve informacije šta će država napraviti, na koji način će napraviti, s kojim novcem će napraviti, ništa. Oko Agrokora se sastaju navečer, potajice i ne objašnjavaju uopće koja je situacija. I ja mislim da tako jasno komuniciranje bi otklonilo mogućnost ovoga što su se u Klubu zastupnika HSS-a bojali da bi eventualno problemi sa Agrokorom mogli dovesti do još većeg broja ljudi koji će se naći u ovoj situaciji u kojoj se danas nalaze. I mislim uopće ne ulazeći u pitanje vlasništva Agrokora. Pa naravno kada bi država tamo pomogla i ušla i na način na koji se treba postaviti svaka odgovorna država da vlasništvo uopće se ne bi trebalo kasnije dovoditi u pitanje. Pa normalno da ako kompanija dođe u probleme da se sve to mijenja i da ako država preuzima odgovornost, država preuzima odgovornost. Neće država spašavati niti jednog poduzetnika pa koliko god on bio veliki nego država može jedino spašavati radna mjesta i interes svog gospodarstva. Vidjeli smo takve primjene u Njemačkoj, vidjeli smo takve primjere takve primjere u SAD-u, vidjeli smo ako bude potrebe da naša Vlada mora reagirati, odnosno nismo vidjeli ali nadam se da ćemo vidjeti da naša Vlada mora reagirati na identičan način kako bi se zaštitili radnici, hrvatsko gospodarstvo a ne pojedini vlasnik. I mislim da tu ne treba uopće dovoditi u tezu sa pojedincima i vlasnicima i poduzetnicima nego isključivo sa tvrtkom, odnosno sa onim što je interes RH. A ja mislim da ovu dramu koja se sada stvara u javnosti najviše potenciraju ti tajni sastanci premijera Plenkovića gdje se on uopće nije još očitovao. Možda danas evo kada dođe ovdje će progovoriti 2, 3 riječi oko toga jer to je ono šta zanima hrvatske ljude i to je ono što možda šteti u ovom trenutku toj kompaniji koja je na tržištu da svi znaju sve a u biti nitko ne zna ništa i da na taj način se stvara fama da je Agrokor u određenim problemima i da će imati problema u budućem poslovanju. Vrlo jasno treba danas ovdje poručiti i zbog radnika koji sutra mogu doći u takvu poziciju. Kakva je situacija, šta država kani učiniti da ne spasi pojedinca ili poduzetnika nego radna mjesta, tvrtku i hrvatsko gospodarstvo. To je ono šta je bitno, a vjerujem da ćemo imati priliku oko toga raspravljati. I zato da zaključim ovaj zakon treba podržati, ovaj zakon i u drugom čitanju vjerujem da neće imati, vjerujem da će doći što prije u raspravu. Ali bavite se dame i gospodo pogotovo vi iz ministarstva time da se ljudi koji žive od minimalca zaštite, da se ljudi ne dovode u situaciju da rade, a da ne primaju plaću i da vidimo kako možemo smanjiti broj ljudi koji su blokirani i smanjiti broj tvrtki koje su blokirane kako ne bi dolazili u budućnosti u te probleme. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvo je ona uvaženog zastupnika Branka Bačića, izvolite. **Bačić, Branko potpredsjedniče. Kolega Maras, osvrnuli ste se u svom izlaganju dijelom i na jutrošnje moje izlaganje u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice u kojemu ste rekli da je klub HDZ-a iznio i pokušava prikazati jednu ružičastu stvarnost u RH. Na žalost ja vas moram demantirati, ja nisam iznio stav kluba Hrvatske demokratske zajednice. To ću kad budem imao prigode reći što mislim reći o stanju gospodarstva inače u hrvatskome društvu i u svoje ime i u ime kluba. Ja sam jednostavno iskoristio stanku kako bih prenio podatke vjerujem i vama poznati, u kojima, koji nisu ni na moju, niti na vašu procjenu. Iznio sam podatke koji govore službene podatke o rastu BDP-a u prošloj godini od oko 2,9%. Rekao sam da zadnji kvartal bilježi najveći rast BDP-a u zadnjih 10 godina od početka krize od 3,4%. Govorio sam o procjenama Europske komisije za rast BDP-a u ovoj godini, govorio sam službene podatke, a koje ćemo mi vrlo brzo saslušati od strane Vlade kada bude izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu gdje je deficit povijesno povijesno mali deficit za prošlu godinu. Govorio sam o tome da su tri najvažnije kreditne agencije koje procjenjuju kreditni rejting pojedine države podigle kreditni rejting Hrvatske u proteklih nekoliko mjeseci. Govorio sam da se naš ministar zadužio sa dvostruko nižom kamatnom stopom, da je s druge strane izdao obveznice sa najmanjim prinosom gdje će sve to skupa značiti brojne uštede, odnosno smanjenje rashoda državnog proračuna. Prema tome, ako se s time vi ne slažete to nije do mene, nego do vas, a vjerujem da i vas takvi podaci vesele kao oporbenog zastupnika. Hvala. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Pa ja sam htio ovdje suočiti i trenutak u kojem ste vi izlagali sa hrvatskom stvarnošću. Trendovi su jedno, zaduženje ste rekli, najmanji prinos na obveznice. Da, takva je situacija u svijetu, ali činjenica je da Hrvatska još uvijek od 28 zemalja EU EU plaća samo dvije zemlje lošiji, skuplje plaćaju obveznice, odnosno prinos na obveznice nego Hrvatska, Cipar i Grčka. Ako ćemo se sa time zadovoljiti o.k. Zašto Slovenija ima oko 2% niži prinos na obveznice od Hrvatske, 2%. Znači oni plaćaju 1,2, 1,3. Probajmo se uspoređivati sa boljima, probajmo shvatiti da trendovi su jedno i mi ih možemo pozdraviti. Ali probajmo shvatiti da u ovom trenutku nas gleda ovdje desetci tisuća ljudi koji ne rade, njih 200 i nešto tisuća i oni ljudi koji rade njih 10670 koji ne primaju koji ne primaju plaću. Njima ovo što mi ovdje govorimo o tim pokazateljima ne znači previše. Ali šta bi recimo značilo ljudima koji rade za minimalac 3200 pa mnogi i u trgovini o kojoj danas pričamo u ovom zabrinjavajućem kontekstu, da nije minimalac 3200 nego je 3700. To bi značilo 500 kuna više. To bi tim ljudima puno značajnije bilo i bitnije nego od toga da li je rast bio 2,9. Oni to ne osjete. Ne osjete stotine tisuća ljudi koji odlaze iz ove zemlje. Na žalost taj trend se nije zaustavio. Ja sam evo, slušao sam četiri godine svog mandata kako tu ništa ne radimo i nadao sam se kao i svi u Hrvatskoj da će 2016. taj trend se zaustaviti. Ali u 2016. je više ljudi otišlo iz Hrvatske nego u 4 godine Vlade u kojoj sam ja bio. Samo u 2016. To su naši problemi i to ljude neće zadovoljiti sa gospodarskim rastom 2,9% nego sa nečim da stvari u Hrvatskoj mijenjamo. Hvala lijepo. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ante Sanadera, izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Gospodine Maras, evo ja sam slušao pažljivo vaše izlaganje i sigurno iznijeli ste puno lijepih, interesantnih podataka. Znam i vidim da se radujete i ovom o čem je govorio gospodin Bačić svim uspjesima ove Vlade, jer ipak smo mi ovdje svi radi dobrobiti našeg naroda. Samo je malo čudno, odnosno nije mi jasno, bilo bi dobro da ste u svojoj raspravi i radili usporedbe. Jer vi ste bili 4 godine u poziciji radit dobrobit za ovaj narod. Čudite se sad ovoj minimalnoj plaći. Pa ne znam zašto je niste povećali u svoje vrijeme i zašto danas ne usporedite, zašto ne kažete pa evo mi smo napravili neku stvar bolje ili gore nego što se radi danas. Ova Vlada je 4 mjeseca, evo u 4 mjeseca su ipak ostvareni dobri rezultati. Vi kažete bili su neki tajni sastanci premijera Plenkovića. Ne znam koji su to tajni sastanci u zgradi Vlade koja je sigurno i otvorena za medije i sve. Da su to na nekom tajnom mjestu, u nekoj zabiti, ali u svom uredu, u zgradi Vlade održan sastanak. I evo, a javio sam se i zbog tog jer javio mi se jedan moj sugrađanin pa kaže da vas pitam, pa mi je to obveza vas pitati da pitam gospodina Marasa koliko je on takvih poduzetnika prijavio u protekle četiri godine. Valjda misli na ove o kojima ste vi govorili koji ne daju plaću, pa bi to možda bilo interesantno i gledateljima našim, a bilo bi interesantno da nam vi odgovorite. Znači koje ste vi to dobrobiti dali koje danas se ne rade ili koje ovim zakonom su sada pogoršane? **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja nisam radio u inspekciji odnosno u Poreznoj upravi, ali sigurno da zakon koji smo mi donijeli, a ide za sankcioniranjem kaznenim onih koji ne isplaćuju plaću omogućava inspekciji i ljudima da prijave takve poslodavce. Znači ja sam, ja ne ja nego ovaj Sabor ili vlada koja je bila u tom trenutku je predložila zakon koji daje podlogu za time. Ja sam ovdje samo postavio pitanje zašto se ništa ne dešava, zašto nema nijedne presude niti jedne prijave, zašto se stvari na taj način ne mijenjaju. Što se tiče tajnih sastanaka, pa to ne govorim ja, to govore svi, ja nisam vidio nijedan medij da je izvijestio sa tog, vi ste rekli sad javnog sastanka u Vladi. Ne, to se sastaje mimo medija i ja samo govorim da to šalje vrlo lošu poruku i čudi me da kompanije koje funkcioniraju na tržištu koje su uspješne u jednom dijelu svog poslovanja dopuštaju da na ovaj način javno mišljenje se stvara na temelju indicija i priča. Znači čudi me da neko tko se bavi s odnosima s javnošću za te tvrtke konačno ne pošalje vrlo jasnu poruku. Meni je jasno da gospodin Plenković ne zna šta bi rekao, ne može donijeti odluku jer očito misli da to nije njegov problem kao što je bila INA koja se protezala od HDZ-a do Sanadera do sada, a ovdje to valjda ne osjeća svojim problemom i da zato nije reagirao. Ali ono šta je bitno, bitno je poslati poruku i bitno je reći ljudima kako ćemo se mi postaviti kao odgovorna država da problem sa tom tvrtkom, ako uopće postoji ne eskalira. A o tome šta sam ja radio četiri godine znaju ljudi, ali isto tako znaju da 2011. godine i 2012. kada smo preuzeli od HDZ-a vlast je bio pad od minus 2%. Zamislite sreću koju ima ova Vlada nakon SDP-a, prva godina rast plus 2,9% kada de facto još nema nikakvih rezultata od njih, a kada smo mi došli na vlast pad od HDZ-a je bio minus 2%. Pa to je, dao Bog biti u poziciji u kojoj je HDZ sada u odnosu na ono što smo mi bili tada. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Marka Vučetića. Izvolite. Kolega Maras, počet ću samo od one jedne slike koju ste spomenuli, a to je da nada umire zadnja. Uistinu umire zadnja, ali samo tamo gdje života nikada nije bilo ili ga već dugo nema. To nam služi ovo kao jedna verbalna špilja da se sakrijemo kada nas svijet ogoli, a da ne bi bili ogoljeni pred tim svijetom, vi ste u svom izlaganju spomenuli problem minimalnih plaća. Problem minimalnih plaća teško možemo riješiti s nekakvim proglasom zato što bi mnoga jednostavna zanimanja nestala. Problem minimalnih plaća bi možda mogli riješiti s profitom koju netko ostvaruje ili neka djelatnost ili neki vlasnik. Spomenuli ste problem Agrokora, mislim da tu isto imamo nešto što se odvijalo recimo u Latinskoj Americi i svugdje gdje se djelovalo protiv duha kapitalizma. Što to znači? To znači kada netko ostvaruje profit onda je profit njegov, to ne dijeli s radnicima. Kada dođe u probleme onda je dug javni. Taj javni dug bi trebala onda država, društvo ili tko već sankcionirati. Mi smo sada na ovom samom kraju tog procesa gdje ne bi uistinu htio da nam nada umire posljednja, nego da promatramo procese i da nešto iz tih procesa naučimo, da problem primjerice minimalnih plaća ili plaća rješavamo uz profit one djelatnosti na koje se ta plaća odnosi.

nisam siguran ali klimate glavom, znači vi ste iz Zadra. Znači vidim da ste zabrinuti da li je neko ogoljen pred javnosti, ali mislim da ta zabrinutost u biti bi trebala biti ili strah bi u biti trebala biti kod vas, ne. Vi ste iz te opcije koja je u koalicija sa gradonačelnikom grada Zadra. Znači ovdje dižete ruku zajedno s istim tim ljudima, a dole ste kao opozicija. Znači pazite koliko je to nenormalna i šizofrena situacija i vi ćete sada meni pričati da sam ja, pa vi ste ogoljeni. Znači ljudi ovdje znaju da se vi ponašate po prilici kako vama odgovara, ne iskreno, ne sa idealom nego ovdje mi je o.k. HDZ, dolje su najlošiji. Kako je to moguće? Dajte objasnite to? Kako je to moguće? I sada ćete vi meni pričati da sam se ja ogolio, pa ja sam bar konzistentan. Hodam ko ptica slobodan i letim okolo, a vi pod svojim jarmom HDZ-a morate doći dole u Zadar i objašnjavati da je Kalmeta u biti dobar dečko jer vas inače pitaju pa kak to dižeš Marko ruku u Saboru sa Kalmetom, a sada nam govoriš da oni nije uredu. To je užasan teret, oslobodite se Marko. Oslobodite se. Uvaženi zastupnik Marko Vučetić dignuo je povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Kolega Maras je povrijedio Poslovnik 238. pogotovo u onom dijelu gdje se radi o vrijeđanju zastupnika jel je samog sebe uvrijedio. Ja dolazim s Vira gdje je koalicija HDZ-a i SDP-a. Ja sam mislio da ćete komentirati to da on leti kao ptica i tako, ali niste. I uvaženi zastupnik Gordan Maras je dignuo povredu Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Kolega Marko je povrijedio 238. članak.

znači ja u koaliciji sa HDZ-om nisam nigdje, ni u Viru, ni u Zadru, ni u Hrvatskoj. Vi možda niste u Viru ali ste u Hrvatskoj. Znači tu gdje vas najviše ljudi vide, pogledajte u kameru i recite ljudima, ja sam u koaliciji sa HDZ-om, Kalmeta je moj prijatelj. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja vam moram skrenuti pozornost, malo ste fulali, ja sam vas pustio do kraja stavka 3. ni nema, uopće taj članak. ima, on ima nekoliko alineja ali nema stavka ni 2. ni 3. ali tek toliko da se vidi koliko poznajemo Poslovnik. I zadnja replika je uvaženi zastupnik Marin Škibola. Izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Gospodine Maras, spomenuli ste mnoge stvari, međutim da li znate koji je završni čin same te dužničke doktrine koja se provodi u Hrvatskoj. Završni cilj dužničke doktrine su deložacije, završni čin te dužničke doktrine jest to da mladi ljudi poput mene odlaze iz ove države jer ovdje ne vide perspektivu, ovdje ne vide naznake da će doći do nekakvih promjena. Vi ste rekli da je letite slobodno kao ptica i to je fenomenalno, zato eto možete malo reći iz te neke perspektive makro aspekta budući da sve vidite. Hvala.

zbog toga što vidim da ovo što vi govorite i ulazak Hrvatske u EU se ne konzumira na način na koji bi to naši građani željeli i ne osjećaju one benefite koje bi trebali osjećati. Veselim se danas raspravi sa premijerom Plenkovićem u tri sata da vidimo koje su to koristi koje naša zemlja i naši građani najviše osjećaju od ulaska Hrvatske u EU. Naravno najveći benfiti pod navodnicima su to da možemo se slobodno kretati i da ljudi nažalost iz Hrvatske odlaze. I sa te strane apeliram ovdje na Vladu, na predstavnike vlasti, koliko god mislili da su se sveli na to da zadovolje neki svoj sitan parcijalni interes i u Saboru da dignu ruku za zakone koje Vlada predlaže, da razmišljaju o tome da iza svih ovih brojaka koje ovdje govorimo se nalaze ljudi. Znači 10 tisuća 670 ljudi radi a ne prima plaću, to je užasno veliki broj koji se povećava svakim danom, sve ih je više, ovršeni. Sjećamo se koliko je bila najava u kampanji, ništa se ne dešava, 329 tisuća ljudi pa koji nažalost neki završavaju i sa ovrhama na stanovima i mora ih se deložirati. Tu smo htjeli napraviti neke poteže, evo ministar Kuščević, dans sam ga gledao, odnosno slušao na radiju priča o perspektivi, o novim stanovima itd., a to liko je problema nagomilano koji nisu riješeni i koji se jednostavno ne dodiruju. Podržati dobre zakone da, ali razmišljati o tome da svakim danom u Hrvatskoj ima jako puno ljudi kojima ne rješavamo one trenutne, dnevne probleme, to je ono o čemu trebamo voditi računa svaki dan. Hvala Hvala lijepa. S time smo iscrpili i replike i ja zaključujem raspravu o ovoj točci. Budući da je nekoliko zastupnika povuklo svoje prijave mi ćemo sada onda stati i imati malo dulju stanku jer planirali smo da bi još nekoliko zastupnika govorilo ali su povukli pa ćemo se vidjeti ponovno u 15h ovdje na Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća koji se održao 9. ožujka u Brislu te o neformalnim sastancima Europskog vijeća u Valletti na Malti 3. veljače i u Brislu 10. ožujka.